Sada ćemo nastaviti sa raspravom o Konačnom prijedlogu Zakona o dadiljama. Na redu je poštovana potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić. Izvolite, uvodno Hvala gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Naime jutros dok sam dolazila u Sabor slušala sam vijesti na jednom mediju na kojem je rečenica otprilike glasila Ministarstvo socijalne politike i mladih popustilo pod kritikama u Parlamentu. Mislim da je krajnje vrijeme da se rasprava u Parlamentu posebno ona koja se vodila oko Zakona o dadiljama tretira kao jedna konstruktivna i dobra rasprava ne kao bilo kakve kritike jer doista je krajnje vrijeme da Parlament bude mjesto u kojem će se, će se, ja sam mislila da inače dosta glasno govorim ali vidim da je ovdje doista problem s ovim razglasom. Dakle, mislim da je krajnje vrijeme da se Parlament tretira kao mjesto na kojem će se raspravljati o zakonima i u kojem će se slušati argumente koji dolaze naravno onda kada su oni doista dobri argumenti koji mogu popraviti zakon. tako da smo mi u ministarstvu stvari zakon odnosno raspravu u prvom čitanju o dadiljama shvatili ovdje prvenstveno kao jednu dobru i konstruktivnu raspravu gdje smo dobili neke primjedbe i neke prijedloge od kojih smo i većinu uvažili kako bi doista zakon bio bolji od onoga kako smo ga bili podnijeli u prvom čitanju. Dakle ovaj Zakon o dadiljama prvenstveno regulira jednu djelatnost koja treba biti pomoćni servis. Po ne znam koji puta bih htjela ponoviti da to nije niti privatni vrtić niti zamjenjuje vrtiće koje imamo u jedinicama lokalne samouprave. ovo je jedan servis koji može biti pomoć prvenstveno roditeljima koji trebaju zbrinuti svoju djecu. Bit će pomoć sasvim sigurno i određenim jedinicama lokalne samouprave koji u ovom trenutku nemaju novca za izgradnju novih vrtićkih kapaciteta niti za održavanje jednog poprilično skupog sustava kao što je vrtić. Dakle ovo je jedno pomoćno sredstvo koje može pomoći i jedinicama lokalne samouprave. ovo je otvaranje i prostora i za samozapošljavanje. Nadam se da ovo neće biti ostati samo neka vrsta ženskog poduzetništva. Zadnji puta smo ovdje raspravljali o tome da i muški mogu biti jako dobre dadilje i da mogu jako dobro skrbiti i brinuti o djeci. Prema tome ovo je zakon koji je doista rađen kako bi osigurao određeni mehanizam za čuvanje djece koji je do sada funkcionirao. I mnogi od nas su bili čuvani od nekih teta, baka ili nekog drugoga koji su nažalost evo sve ove godine da tako kažem radili na crno, nisu imali taj posao legaliziran. Mislim da je vrijeme da se i to stavi u određene zakonske okvire. I sa više aspekata je važno prije svega sa aspekta sigurnosti roditelja koji onda znaju kome daju dijete, aspekta sigurnosti i oni koji obavljaju tu djelatnost da naprosto ne budu permanentno u strahu da li će inspekcija doći na njihova vrata i pitati zašto nešto rade na crno i naravno s ovim će se moći plaćati i određeni doprinosi koji su opet ulog u nekakve dane kada ljudi očekuju i zasluženu mirovinu. Što se tiče razlika između prvog i drugog čitanja dakle mi smo nakon rasprave u Parlamentu odlučili dodatno propisati poslove koje obavlja pomoćna dadilja kako bismo izbjegli bilo kakvu zlouporabu pomoćne dadilje. Ograničili smo broj djece na 12 kako se i ta odredba ne bi slučajno na neki način izmanipulirala, na 12-tero djece moraju biti zaposlene dvije dadilje od toga jedna je pomoćna dadilja. Isto tako smo odredbu kojom se regulira subvencioniranje obavljanja djelatnosti dadilje od strane jedinice lokalne samouprave odredili kao mogućnost, dakle ne kao obvezu nego kao mogućnost što znači da će svaka jedinica lokalne samouprave sukladno svojim financijskim sredstvima moći odlučiti koliko dadilja

godinama funkcioniraju i čuvaju djecu i registrirati svoju djelatnost i dobiti potporu od strane jedinice lokalne samouprave. Detaljnije smo regulirali neka pravila zbog toga što ulazimo u EU, dakle pravila po kojim poslove dadilja mogu obavljati se i prema propisima država članica EU članica EU i produžili smo rok u kojem su dadilje dužne svoje poslovanje uskladiti sa odredbama ovog zakona kako bismo doista dali svima prostora dovoljno da se usklade sa ovim zakonom i da počnu funkcionirati po ovom zakonu. Evo to su ustvari izmjene do kojih je došlo prvenstveno zahvaljujući raspravi na odborima i na plenarnoj sjednici nadam se da će nakon donošenja ovog zakona doista ovaj servis biti što je moguće više na usluzi našim roditeljima kako bi mogli uskladiti svoje poslovne i obiteljske obveze što je po nama izuzetno važno. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovana potpredsjednice Vlade. Na vaše izlaganje prijavljene su replike. Idemo po redu. Prva replika i poštovani zastupnik potpredsjednik Doma Željko Reiner. Izvolite. Poštovana gospođo ministrice, ja se potpuno s vama slažem s onim vašim prvim riječima da je parlament mjesto gdje se trebaju raspravljati zakoni i donositi zakoni meni je vrlo drago da je vaše ministarstvo poslušalo primjedbe koje su bile iznesene i u ovom parlamentu plenarno i na radnim tijelima i unijelo određene izmjene, ne sve ali određene izmjene u zakonu. Mislim da je to jedan dobar putokaz da nažalost se prekine s onom praksom koju nažalost vaša Vlada stalno provodi, a to je bez obzira na primjedbe koje se daju u ovom parlamentu nerijetko se inzistira na apsolutno istom tekstu ili se eventualno napravi par kozmetičkih promjena i uporno zahvaljujući tome što se zna da će većinom ruka bilo šta biti izglasano, se inzistira na istom zakonu. Ovaj zakon je dobar primjer da se može korisno poboljšati na temelju primjedbi parlamentaraca, prema tome ja se nadam da će i ostali u vašoj ladi to napokon napokon početi slijediti. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Na redu je replika poštovanog zastupnika Stjepana Milinkovića. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa gospođo ministrice, drago mi je da uvažavate parlament i drago mi je da želite pomoći jedinicama lokalne samouprave. U svakom slučaju to je dobrodošlo, ali nažalost moram vas demantirati da su jedinice lokalne samouprave poglavito u ruralnim područjima na koljenima. Izmjenom Zakona o porezu na dohodak zna se što se dogodilo. Mnogi nisu u stanju ostvariti svoje projekte, kapitalne projekte pa i izgradnju dječjih vrtića i sve one koji doprinose kvaliteti življenja u tim ruralnim područjima tako da ove namjere bojim se da neće doći, nisu došle u dobro vrijeme. A poseban problem, želim vas i ovdje podsjetiti sa ovim rezanjima prava djece sa teškoćama u razvoju o čemu su se očitovali roditelji. Pa želim vam reći da možete pomoći na više Hvala i vama. Odgovor na repliku, poštovana potpredsjednica Vlade Milanka Opačić. nisam mislila reagirat dok niste spomenuli ovo rezanje prava, dakle kako se jedna netočnost ne bi dalje provlačila jer je ona rezultat površnosti i medijskih izvještavanja, nije riječ o nikakvom rezanju, dakle riječ je o pravima koja su već godinama zapisana u Zakonu o socijalnoj skrb, ja neću sad govoriti dakle to je zakon koji je u vaše vrijeme donesen. Prema tome takva odluka je već godinama u Zakonu o socijalnoj skrbi, nismo ništa rezali nego samo pokušavamo u sljedećoj godini ispravit nešto što smatramo da je diskriminatorno jer djeca koja sa višestrukim oštećenjima odlaze na četiri sata u školu to je nešto što bi mi trebali poticati jer je ta vrsta integracije izuzetno važna za njih, a ne da ih još dodatno, dakle da im uzmemo dio nekakvih naknada zbog toga. Dakle mi ih na neki način onda i kažnjavamo zbog toga što se trude da im djeca idu koliko toliko u školu. Prema tome nije istina, nismo ništa rezali, ja vas molim samo nemojmo baratat sa neistinom i širiti laži dalje jer to nije točno. Hvala lijepa. Sljedeća replika, poštovani zastupnik Dražen Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Evo gospođo ministrice, ovaj zakon gura te dadilje u obrtnike. One starije gospođe koje čuvaju djecu, jedno dijete sat, dva, tri ili pet dnevno u nekim vremenskim intervalima te gospođe sigurno nisu i neće postat obrtnici, neće vadit obrtnice, neće uzimat knjigovođe i to neće funkcionirat. Ovaj zakon će dovest do dvije stvari, prvo da će gospođe koje su dosad čuvale djecu i dalje će ih čuvati, neće se prijavljivat jer nemaju uvjete i ne znaju i ne mogu i ne žele postat obrtnici, nemaju ni financijski kapacitet da to postanu. Druga skupina koja će nastat, nastat će poduzetnici koji će prijavit obrte i zapošljavat te iste gospođe na raznim lokacijama i zapravo stvarat biznis daditeljstva sa svojim zaposlenicima koji će se zvati dadilje jel je to omogućeno znači zakonom da jedna osoba zaposli više dadilja kroz obrt i da one za njega rade i kao dadilje ili kao pomoćne dadilje. A ove osobe koje danas čuvaju jedno dijete po par sati dnevno ili po jedanput tjedno, one nemaju uvjete i nemaju razloga ulazit u jedan posao koji se zove obrt i obrtništvo, one to sigurno neće bit. Prema tome, ovim zakonom se zapravo zbog toga što ih gurate u obrt neće postići ono što se želi, a to je da se ta djelatnost zapravo stavi pod nadzor. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I odgovor na repliku, poštovana potpredsjednica Vlade Milanka Opačić. Izvolite. Ja mislim da vi niste pročitali drugo čitanje jer u drugom čitanju smo maknuli tu mogućnost da se na bilo koji način zloupotrebljava ovaj zakon i da se bilo koga zapošljava i izrabljuje, o čemu ste vi govorili. Dakle obrt može formirati osoba dakle dadilja koja će se brinuti za određeni broj djece, maksimalno smo ograničili na 12 upravo zbog toga što su ovdje bile primjedbe da bi se to moglo da bi netko mogao na tome ajmo reći isključivo radit na zapošljavanju, a ne na onome što je temelj ovog zakona, a to je skrb za djecu i čuvanje djece. Što se tiče ovih koji rade po par sati dnevno, dakle to je nešto što će osigurati i zakon koji će vrlo brzo se naći ovdje u saborskoj proceduri, zakon koji će propisati privremeno i povremeno zapošljavanje što znači da će oni koji samo par sati trebaju čuvanje djece i oni koji tako par sati će to obavljat, će moći putem dakle tog zakona, putem vaučera taj posao odrađivati i tu nema nikakve prepreke. Prema tome, ovo što ste vi rekli naprosto ne stoji. Hvala lijepa. Iscrpili smo sve replike. Da li izvjestitelji odbora, radnih tijela Hrvatskog sabora žele uzeti učešće? Utvrđujem da ne. Otvaram raspravu. Raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Branka Juričev-Martinčev. Izvolite poštovana zastupnice. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Ovaj Prijedlog zakona o dadiljama je zakon koji će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati. Naime, ovaj zakon, sva istraživanja i pripremu za njega je i odradila ranija Vlada. 2010. i 2011. određene su i određene mjere u svrhu osposobljavanja osoba za ovu djelatnost. Ova Vlada je nacrt prijedloga zakona predložila u prvom čitanju i brojne primjedbe i iz oporbenih klupa je uvrstila. Poštovana ministrice nemojte se iščuđavati ovaj saziv Sabora je u čudu kad ima

ne pokazuje razumijevanja za djecu s teškoćama u razvoju i njihove roditelje. Upozoravali smo da toj djeci treba posebna briga i skrb i da oni ne mogu biti nagurani u grupe do petero uz još četvero djece. Znači, u grupu od petero. Znamo kako je to brinuti se za dijete s teškoćama u razvoju u isto vrijeme kad pored njega trči dvoje i troje djece koja su tek prohodala ili dijete koje mora pisati domaću zadaću. Ovo znatno otežava rad s tom djecom, ali daje veliku brigu dadilji, a sigurno da dovoljno brige nemaju ni preostala djeca. Isto tako, dadilji manji broj djece znači i manju naknadu i manju zaradu. Tko će snositi teret ovog financiranja? Preostala djeca, njihovi roditelji, dadilje ili pak roditelji djece s teškoćama u razvoju. Oni imaju ionako enormne troškove. Ministrica kaže da ništa se nije pogoršala njihova situacija, a znamo da je od 1. siječnja uveden PDV i na ortopedska pomagala. ovaj zakon pokazuje da unatoč brojnim upozorenjima roditelja djece s teškoćama u razvoju koji su čak i prosvjedima želili pokazati da ova politika prema osobama sa invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju nije dobra, da i dalje se isto odnosimo. Tada su roditelji tražili bolju socijalnu skrb i ministrica je obećala promjenu zakona koja će biti do kraja ove godine. Budimo iskreni i recimo koliko je zakona u međuvremenu donešeno u hitnom postupku i u najkraćem mogućem roku smo podizali ruke, a sad kad su u pitanju djeca s teškoćama u razvoju i njihovi roditelji treba čekati godinu dana. Uz to imamo i potrebnih 5 milijuna kuna koja treba osigurati uz promjenu zakona. Slažem se da u današnje vrijeme nije jednostavno osigurati novac. Međutim, u isto vrijeme donosimo odluku, ja bih rekla hir u kojem izbori za Europski parlament i lokalni izbori neće biti na isti dan i za to treba osigurati 84 milijuna kuna. To je očito jednostavnije nego 5 milijuna kuna za roditelje i djecu s teškoćama u razvoju. Poštovana ministrice, vi ste najodgovorniji za ovu društveno najosjetljiviju kategoriju ljudi. Imaju li oni pravo na dostojanstven život i pravednu društvenu integraciju? Ono što ovaj prijedlog zakona nije riješio, a što je u današnje vrijeme izuzetno važno to je problem cijena usluga, financiranja i financijske isplativosti obavljanja ove djelatnosti. Naime, zakon obvezuje kao što smo već čuli za obavljanje ove djelatnosti registraciju obrta. Postavlja se pitanje kolika bi trebala biti cijena ovih usluga da bi dadilji nakon plaćanja svih mogućih obaveza ostalo bar minimalno za život. Da li ste računali koliki su troškovi koje treba mjesečno izdvojiti od obveza za mirovinsko, zdravstveno, porez, prirez, članarine Obrtničkoj komori, ako je prostor u centru grada spomeničke rente, navodite i najam prostora. Uz prostor idu naknade i troškovi struje, vode, plina, komunalne naknade, vodne naknade. Naravno sve po višoj cijeni jer to su prostori u kojima se zarađuje. I tada je pitanje za koga donosimo ovaj zakon? Tko su ti roditelji koji će moći platiti cijenu ove usluge? Poštovana ministrice vi kao potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike vjerojatno znate da danas 76% naših građana ima tako mala primanja da ne može pokriti ni osnovne životne troškove. Praksa će sigurno pokazati da će biti problema i oko razgraničenja stambenog i poslovnog prostora ako se stambeni prostor koristi za obavljanje djelatnosti onda to više nije stambeni prostor. Čim se u određenom prostoru registrira djelatnost tada koliko god zakonodavac i možda i ovo ministarstvo ne bi željelo, ali prema drugim propisima bit će potrebno da sve naknade i troškove se plaćaju po višoj cijeni. I udruga dadilja je upozoravala da nema razloga u zakon unositi odredbu u kojoj se može raditi u iznajmljenim prostorima, jer da to više nije ni u duhu njihove djelatnosti. Ponovno ste svrstali dadilje i one koje će raditi u svojim prostorima i one koji će raditi u prostorima roditelja u istu kategoriju, u kategoriju obrtnika. A znamo što to donosi bolje reći dadiljama, a time djeci i roditeljima odnos. Prilikom rasprave o ovom zakonu svi smo se podsjećali i na područja u kojima je veliki nedostatak mjesta u predškolskim ustanovama posebno područja gdje nije bila ni organizirana skrb o djeci predškolskog uzrasta. U mom gradu u Vodicama imamo jedan gradski vrtić, jedan privatni. Prošlu godinu smo otvorili jedan vrtić u selu u zaleđu, međutim na otoku Prviću imamo 6 djece. To je jedno pravo malo bogatstvo. Imamo i tetu koja je voljna brinuti o njima. Dosada smo iznalazili načina i davali smo još jedan razlog tim roditeljima da ostanu na otoku. Veselili smo se ovom zakonu koji će konačno posložiti naša i prava i obveze. Međutim, ovaj zakon to nije. Sigurno da ta teta neće se odlučiti na registraciju obrta i svih ovih davanja o kojima sam ranije govorila. U slučajevima brige i skrbi djece na otocima i na selu nije dovoljno samo donositi strategije, donositi zakone i onda sve to prebacivati na jedinice lokalne samouprave. da ne biste samo deklarativno vodili brigu o djeci na selu i otocima ja bih vas molila da se založite i u državnom proračunu osigurate sredstva za ovu kategoriju djece. Kako se navodi subvencioniranje djelatnosti dadilje iz sredstava državnog proračuna nije prihvaćeno jer bi dovelo ovu djelatnost u povoljniji položaj u odnosu na druge obrtnike. I onda ste propisali mogućnost subvencioniranja od strane jedinica lokalne samouprave. Zar onda takve subvencije ne dovode tog obrtnika u povlašteni položaj, nego samo ako se radi o sredstvima državnog proračuna? A za osiguranje iz lokalnih proračuna kojih je sve manje s obzirom da zakoni nam samo nameću sve više obveza, a sve manje sredstava moguće je jedino prenamjenom, preraspodjelom postojećih. A to svi mi koji smo u jedinicama lokalne samouprave dobro znamo. Da bi dali jednom djetetu i roditelju moramo oduzeti nekoj drugoj grupi građana, odnosno nekim drugim roditeljima ili djeci. I na kraju ipak ovaj prijedlog Zakona o dadiljama iako je manjkav pokušaj je da se potakne žensko poduzetništvo, samozapošljavanje, potpora je obiteljima i onim roditeljima u današnje vrijeme sretnicima koji imaju radno mjesto i radi svih tih roditelja, djece, dadilja klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog. Hvala lijepa. Imamo prijavljene replike. Prva replika i poštovana zastupnica Višnja Fortuna. Izvolite. **Fortuna, Poštovana zastupnice ja mislim da se svi dobro sjećamo da je upravo i HSU kao jednu od prvih primjedbi dala vezano uz djecu s teškoćama u razvoju. Tada smo rekli da nije isto dijete s teškoćom u razvoju i druga djeca. I predložili smo da oštećenje bude kriterij, a ne broj djece. Međutim, na odborima i kasnije utvrđeno je da je to vidjela i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom i da ona nije imala primjedbu na ovaj dio. Izuzetno poštujemo pravobraniteljicu i znamo da ona svoj posao jako dobro obavlja, prema tome u ovom dijelu zaista evo i mi smo odustali odustali upravo od ovoga što je poštovana zastupnica sada rekla. Isto tako što se tiče povećanja cijena i što se tiče lokalne uprave i samouprave ja ovdje zaista neću neću tvrditi ali uvjerena sam ja, a vi procijenite, da je ovaj zakon veliki iskorak sigurno u jednoj izvaninstitucijskoj skrbi a u konačnici mi sutra odlazimo, svi ćemo biti, razvoj ove institucije ona naša zapravo budućnost institucije će nam biti samo tamo gdje će baš biti izuzetno nužne. Stoga ovo smatram jednim velikim iskorakom. On pruža mogućnosti skrbi, osnažuje naše roditelje u ovom trenutku i što se tiče sredstava ona koja će imati te mogućnosti će učiniti, to sufinancirati. Sigurno da će se potruditi da to učini u odnosu na sredstva, a oni koji to neće moći neće to učiniti, to je jasno. Ali, roditelj će plaćati tu uslugu, a to je pomoć i roditeljima jer onaj iznos koji će biti on se sufinancira zapravo u plaćanju kompletne usluge. Dakle, i kroz to smatram pomoć roditeljima. A što se tiče obrta ono što ste naveli da svi moraju sada otvoriti obrt, da, ali oni se mogu oni koji su u roditeljskom domu tu je ipak velika razlika. Evo, hvala lijepa. Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Pa s obzirom da sam već i rekla za koga donosimo onda ovaj zakon, za roditelje koji imaju sredstava, za jedinice lokalne samouprave koje imaju sredstava. Što ćemo sa onima koji to nemaju?

Ne morate zapisano je sve, snimljeno. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. Nema ga, gubi pravo rasprave o ovoj temi. Idemo dalje sa raspravom. Hvala lijepa. Na redu je Klub zastupnika u Hrvatskom saboru SDP-a i Razumio sam, ja sam zapisao Zoran Vinković jer su mi tako rekli, a riječ je o Stjepanu Milinkoviću. To nije uopće slično. Prema tome, tu nisam mogao napraviti … /Govornik se ne razumije./… nikako. Izvolite poštovani zastupniče Stjepan Milinković. Povlačim ovo da je Zoran Vinković prijavljen i da ga nema u sabornici. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Sjetit ću se što sam namjeravao reći jer je predugo bio uvod, ali se radi o vrlo važnom dijelu u kojem ste vi govorili kolegice Juričev o djeci s teškoćama u razvoju. I drago mi je da ste govorili sa više aspekata, dakle i onoga gospodarskog povišenja PDV-a na hranu, naravno i onoga zdravstvenog. To sve govori o problematici s kojom se susreću roditelji djece sa teškoćama u razvoju. Ali zasigurno u tim okolnostima žalosti kada ministrica kaže da ti roditelji, ja držim da se ona obraća roditeljima te djece, da kaže da lažu, da ne govore istinu. Pa ne bi oni prosvjedovali i upućivali na te teškoće s kojima se susreću. Ja želim reći da je najlakše donijeti strategiju, zakon itd. i prebaciti na jedinice lokalne samouprave ili na one kojim imaju takvu problematiku, Hvala i vama. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub SDP-a i poštovana zastupnica Biljana Borzan. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovana potpredsjednice Vlade sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Evo dakle, nakon kraćeg vremena imamo zakon u 2. čitanju što znači da će uskoro zakon koji, koji se treba provesti, znači uskoro će ga oni ljudi kojih se tiče doći na svoje. Ako mu uzmemo u obzir da prema procjenama u Hrvatskoj ima oko 15 tisuća dadilja, da one čuvaju barem jedno dijete, da to dijete ima barem jednog roditelja onda je jasno da se ovaj zakon tiče jako velikog broja ljudi. Pohvalila bih demokratsku proceduru pri donošenju ovog zakona, naime ja ću podsjetiti da je ministrica ovdje govoreći pri 1. čitanju upravo naglasila da će uvažiti sve argumente koji se budu iznijeli u Parlamentu, ako i argumente koji su bili iznijeti do strane zainteresirane javnosti. To se i dogodilo i evo to moram istaći kao jedan veliki demokratski iskorak i pohvaliti sve one koji su sudjelovali u ovome radu budući da se radi o zakonu koji je potpuno nov zakon, dakle morali smo raditi nešto što je dosada u Hrvatskoj praktički ne postoji. U Hrvatskoj postoji za to tržište, crno tržište za sve i svašta pa tako i za dadilje. Možemo zatvarati oči i praviti se da djecu čuvaju prijateljice, rodbina i drugi volonteri, međutim činjenica je da crno tržište dadilja postoji i da su te žene potpuno nezaštićene i bez radnih prava. Rade posao za koji definitivno trebaj jako puno ljubavi i strpljenja. Svaki roditelj zna da dobra dadilja itekako može olakšati onaj vrlo stresan i zahtjevan period prvih nekoliko godina djetetova života. Dadilje su do sad radile na crno, ne zato što je to bila stvar njihovog izbora, jer su tako htjele već jednostavno drugačije baš i nisu mogle. Sustav izvan institucionalnog čuvanja djece je kod nas bio potpuno neuređen i nereguliran. Sada konačno uvodimo red, uvodimo pravila igre jer kada imamo kaos u sustavu onda će se najbolje snaći i proći oni koji su najsnalažljiviji što ne znači nužno da su to najbolji, najkvalitetniji odnosno najmarljiviji. Posao dadilje i njezin status ne smiju biti svedeni na sreću da ih inspekcija nikada neće uhvatiti da rede na crno, one zaslužuju za posao koji rade dobiti sve ono što pripada i svakom radniku. Radnik koji nema prava na pravila oko radnog vremena, uplate zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, prava na godišnji odmor i sličnih prava je ustvari ponižen radnik. Vrijeme je da se tome, kada su dadilje u pitanju stane na kraj. Tu također mislim i na pravo na edukaciju, da nakon dobivenog certifikata te osobe rade posao za koji su se i školovale, odnosno završile određeni tečaj. Primjedbe koje su se mogle čuti od strane Hrvatske udruge dadilja, oporbe i zainteresirane javnosti kao što je recimo zapošljavanje dadilja kroz zadruge i trgovačka društva i slično, neću sada ponavljati ministrica je to već sve rekla u svom izlaganju su uvažene, dakle zakon je u 2. čitanju bitno poboljšan i mogućnost manipulacija su smanjene definitivno na minimum. Mi smo svjesni situacije u našoj zemlji, svjesni smo da kapaciteti jaslica i vrtića u nekim sredinama naprosto nisu dovoljni, svjesni smo da radno vrijeme roditelja nije više kao prije, da vrlo često roditelji teško mogu uskladiti svoje radno vrijeme sa radnim radnim vremenom vrtića i naprosto smo dužni sve te činjenice uvažavati i donositi zakone koji će ljudima olakšati život uz ta saznanja. Da ne bi netko pomislio da se eventualno zalažem da dadilja u potpunosti zamjenjuje vrtić, ne naprotiv smatram da su dadilje izvrsno rješenje za ove situacije koje sam upravo navela, kada u jedinicama lokalne samouprave nema dovoljno kapaciteta u jaslicama i vrtićima, kada roditelji nikako ne mogu uskladiti svoje klizno radno vrijeme sa radom vrtićima. U tim dakle situacijama dadilja je spas, a u svim ostalim naravno dajem prednost vrtiću, jer vrtić ima nezamjenjivu ulogu u socijalizaciji a isto tako i u obrazovanju djeteta. Primjenom zakona roditeljima se također olakšava odabir dadilje jer do sada je to više-manje bilo po usmenoj predaji, tko je koga preporučio, tako nekako su roditelji i zapošljavali, a znate da, odnosno uzimali dadilje jer znate da je to dosta ovako delikatna stvar uzeti nekakvu nepoznatu osobu da vam čuva dijete. Dakle, roditelji su bilu uvijek u situaciji da ne znaju gdje da se obrate, da se raspitaju kod prijatelja, poznanika. jedan, postojati jedan uređen sustav u kojem će roditelji moći izabrati adekvatnu osobu. Također se slažem sa svima onima koji su govorili o tome da je ovo zakon koji potiče žensko poduzetništvo, naime znamo da u krizi je, su žene daleko ugroženije što se tiče problema nezaposlenosti, inače su u Hrvatskoj u većem broju nezaposlene od muškaraca, a u krizi su dodatno ugroženije, odnosno lakše ostaju bez posla tako da je ovo jedna od prilika da se takve osobe samozaposle. Dakle, ovaj zakon je spas za dadilje, spas za roditelje, a od njega ima korist i država jer se uređuje jedan segment i na taj način Hrvatska postaje bliže pojmu uređene države. Uza sve što sam dakle rekla u prvom čitanju u ime Kluba SDP-a i što sam rekla danas mogu zaključiti da će Klub SDP-a svesrdno podržati ovaj zakon. Hvala. Hvala lijepa. Na vaše izlaganje imamo prijavljene replike. Prva replika i poštovani zastupnik Željko Reiner. Izvolite poštovani zastupniče, potpredsjedniče Doma. gospođe zastupnice. Pa ja se samo ne bih složio sa prvom rečenicom vašeg izlaganja a to je da će donošenjem ovog zakona ubrzo zapravo doći na svoje one majke, obitelji, koje treba. Neće to biti nažalost ubrzo. Neće biti ubrzo prvenstveno zbog toga što je zapravo se očekuje i potrebna je sufinanciranje lokalne samouprave koja je napravila već svoje budžete i onako ih ima premalo novaca i koja će zapravo omogućiti pa će to zapravo će moć ostvariti tek sljedeće godine. Nadajmo se da će se moći. Međutim, ono što je isto vrlo važno tu istaknuti i što mislim da treba napomenuti je problem velike uloge koja se daje obiteljskim centrima a obiteljski centri nažalost niti po broju zaposlenih a niti po njihovoj edukaciji ne znam kako će se nositi sa tim dodatnim zadatkom jer čini mi se da nisu u stanju se nositi ni s onim što imaju u zadatku, a posebice kad se tiče slijedom ovog zakona nadzora. Naime, stručni nadzor je nešto što je vrlo, vrlo važno i što će biti vrlo važno u provođenju ovog zakona a on če se tek pravilnikom regulirat, to nije sretno, možda bi bilo bolje da je unutra navedeno ali uistinu se nadam da će u pravilniku biti jasno napisano ne samo potreba nadzora kad se već neki problem dogodi negoli redovitog nazdora jer je to ključno. Nažalost u području socijale ni zbog premalo kadra i inih razloga nemamo sustavni redoviti nadzor i nažalost nam je to najslabija karika u tome svemu. Ja se nadam da se to isto neće dogoditi tu jer za to provesti treba zaposliti niz ljudi, kvalificiranih ljudi u prvenstveno obiteljskim centrima. Hvala lijepa. Poštovani akademiče, mogu se složiti da će tu biti određenih problema u smislu da će određene jedinice lokalne samouprave ranije a neke kasnije prepoznati vrijednost ovoga zakona i mogućnost da riješe barem na privremeni način svojim građanima da pomognu ustvari kroz ovaj zakon roditeljima da što lakše riješe problem čuvanja djece. No podsjetit ću da ovakav zakon dakle nije ni postojao. Dakle mi imamo preko 20 godina demokraciju u Hrvatskoj. Hoće li to biti za tri ili šest mjeseci ili tri ili šest tjedana, ja mislim da je to sad već manje važno jer nakon 20 godina imamo uopće nešto za, oko čega se itko može uhvatiti, dakle jedno početno rješenje od kojega možemo krenuti i riješiti konačno problem i dadiljama i roditeljima a naravno i njihovoj djeci. sa mnogo stvari koje ste rekli ja se stvarno slažem i stvarno je bilo nužno i krajnje potrebno da se ovakav zakon donese. On treba, on je potreban. No ono s čime se ja ovdje ne mogu složiti. Ustvari ne znam da li je zakon predložen od pravog ministarstva obzirom na njegovu intenciju da to postaju novi obrtnici, da je to trebalo biti možda od drugog ministarstva posloženo i sve se svodi na to da ovaj zakon ustvari neće moći saživjeti u praksi, da ovih 15 dadilja koje sada rade ustvari neće otvarati obrte jer sam razgovarao sa mnogim od tih osoba i kažu da jednostavno nema šanse da uđu u to jer je prekomplicirano, jer se boje oporezivanja, jer se boje da će im evo Ministarstvo financija u ovom novom vremenu odmah početi naplaćivati maltene još i PDV dok izdaju račun pa neće moći rješavati te stvari. Tako da ja mislim da bi ovom zakonu trebalo još nešto malo doraditi, da bi ovdje trebao biti apsolutno paušal, da ne bi trebali tjerati ljude da idu u obrte jer neće otvarati obrte. Neće saživjeti zakon. Nikome ovdje nije u cilju da ne saživi. On bi trebao saživjeti. Prema tome ne bi trebalo ići tako tvrdo jer to sigurno neće ljudi ulaziti i bilo bi vrlo interesantno vidjeti za jedno par mjeseci, godinu dana koliko će ovih osoba od 15 tisuća ustvari ući u sustav obrtništva. Neće ući jer se obrti zatvaraju i oni koji dugo godina i djeluju a kamoli da se na ovakav način otvaraju. Hvala lijepa. Hvala i vama, odgovor na repliku, poštovana zastupnica Biljana Borzan. Izvolite. **Borzan, Biljana (SDP)** Poštovani kolega, ja se sjećam da ste vi prošli puta kada smo o ovom zakonu raspravljali slično replicirali vezano za obrt samo moram priznati da mi je ostalo nejasno za što se onda zalažete. dosada smo imali rad na crno, sada se taj segment uređuje da će ljudima biti jasna pravila igre, dakle ja znam obraćali su mi se kao predsjednici Odbora za zdravstvo mnoge osobe, mnoge žene koje su jedva čekale primjenu ovog zakona i sigurno da je ovo za početak izvrsna stvar. Naravno da se u hodu može ponešto mijenjati ako se vidi, iako mislim da je mogućnost manipulacije zaista u drugom čitanju svedena na minimum. Hvala lijepa. Nova replika i poštovana zastupnica Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice Borzan, evo zaista i mi ćemo podržati ovaj zakon bez obzira na sve, ali tako puno riječi ste rekli o demokratičnosti, o demokraciji, konačno o dolasku u Sabor demokracije ovim zakonom. To me malo čudi jer smo do sada barem stotinjak zakona od prošle godine donesli po hitnom postupku bez priče, neovisno o tome dal se radi o europskim zakonima. Složila bih se i to sam željela i ja reći da se za neke prijedloge zakona ipak treba napraviti klima Pa ne možemo reći da je napravljena dobra pogotovo ne za obrtnike koji su pred propašću, evo o tome je govorio kolega, to sam htjela reći i ja isto tako. Znači gospodin Linić najavljuje upravo obrtnicima da će morati platiti svoj PDV prije nego što naplate sredstva. Da li će ovdje se žene o kojima govorite da je to žensko poduzetništvo, pa ja se slažem da u većini slučajeve jest ali pretpostavljam da će biti netko i od muškaraca, ali ovdje se radi konkretno kolegice o 130 i nešto dadilja koje su položile neku školu neki tečaj za dadilje koje ne znam da li je verificiran? To treba, znači verifikacija je ali se radi zakon za 130 žena u ovom času koje su na tržištu i koje su u velikoj dilemi da li da registriraju obrt na ovaj način kako je predloženo ili na neki drugi način. Recimo paušal da se uvede za njih. Mislim to je sada kasno, ovo je sada kraj. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. Uvažena kolegice Borzan, pa i ove prethodne replike govore da ste načelno upravu. Ovo što ste govorili teško se ne složiti s vama. Govorili ste o tome da su žene koje čuvaju djecu ponižene zbog toga što nemaju svoja prava. Međutim koliko je u Hrvatskoj poniženih radnika koji nemaju svoja prava, a rade ne primaju plaću, koliko su poniženi oni koji ne rade. Izgleda da je ova vlast stavila sve karate na samozapošljavanje, nema drugog rješenja, nego samo zaposlite se ljudi. Evo dat ćemo vam zakone pa ćete se samozaposliti. To je vrlo teško da će da će dadilje registrirati obrte. Čini mi se da se ovaj zakon donosi samo da bi gospodin Linić mogao još staviti nešto u kasu i da bi se još podebljao malo proračun kako bi se još izdržalo nekoliko mjeseci ove agonije. I sve što se radi, radi se bez nekakvih temelja. Počeli ste raditi od krova. Niste predvidjeli koliko treba netko tko čuva dvoje, troje djece odvajati, koliko poskupljuje ta usluga. Ajmo je nazvati uslugom. Ovo je još jedno mrtvo slovo na papiru, neće se provoditi. A i druga stvar jedno pitanje koje postavljam prema Zakonu o ravnopravnosti spolova svako znanje i zanimanje mora se navesti u ženskom i muškom rodu. Kako se zovu muškarci dadilje? Hvala lijepa i vama. I odgovor na repliku poštovana zastupnica Biljana Borzan. zalažete za uređenu državu. To ste u krajnjoj liniji govorili i prethodno kada smo prije početka današnjeg otvaranja dnevnog reda govorili o popisu birača, dakle Hrvatska je u dobrom dijelu neuređena država i red se uvodi u jednom segmentu pa u drugom pa tako redom. Dakle svako ministarstvo radi ono što je u njegovoj mogućnosti, njegovoj moći i ono što je u njihovoj ingerenciji. Što se tiče te teze da je ovdje država došla po svoje, definitivno se ne radi o tome jer to niti su iznosi koji će nešto bitno promijeniti u proračunu dakle radi se samo o tome da se uspostavlja red u jedan važan segment funkcioniranja ove države. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Sada je na redu Klub zastupnika HDSSB-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Josip Salapić. **Salapić, Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvažena ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Pa možda je danas rasprava o ovom zakonu krenula pomalo u krivom smjeru. U prvom čitanju ovog zakona dosta smo mi to sažeto i stručno i onako dubinski promatrali šta bi bilo najbolje za dadilje za osobe bilo one žene ili muškarci koji se žele baviti ovom djelatnošću. Svakako bi danas u Hrvatskoj trebalo biti bitno da se netko može zaposliti. Bolje biti svakako zaposlen nego nezaposlen i ne znati kuda sa sobom, a ovaj zakon po našem klubu nudi rješenje i mogućnosti za samozapošljavanje prije svega iz nekoliko razloga. Ova djelatnost već postoji dugi niz godina u Hrvatskoj, govori se o 15 tisuća dadilja, govori se o velikom broju djece više od 20-ak tisuća koja su možda na ovakav način čuvana ali se sva ta djelatnost nalazila izvan zakonskih okvira odnosno niti su od toga imali koristi niti roditelji niti osobe koje su čuvale tu djecu i brinule se o djeci, niti država koja se našla u zoni i ljudi koji su radili na takav način su se našli u zoni crnog tržišta odnosno sive ekonomije. Poznato je po prijašnjim propisima da je od '97.godine prestajala postojati mogućnost ovakvog načina čuvanja djece, znači stari zakon negdje tamo do '93.godine regulirao je mogućnost ovog samostalnog čuvanja djece kod kuće, međutim donošenjem novog Zakona o predškolskoj dobi to je izostalo iz zakonskog rješenja. Jednostavno žene, pretežito žene koje su radile ovaj posao ovu djelatnost našle se su se na zoni crnoga tržišta. Prije svega važno je i bitno naglasiti, ovaj zakon konačno nakon dugog niza godina stavlja u zakonske okvire osobe koje se prije svega svojom voljom žele baviti ovom djelatnošću. Mi smo u prvom čitanju rekli da nije dobro da to bude mogućnost registracije kao trgovačko društvo ili zadruga prije svega što se tek tada otvara mogućnost širenja ove djelatnosti na ona područja koja bi se zaista bacila sumnja odnosno svjetlo na ovo zanimanje, ovu djelatnost dadilja da se zlouporabi ta zakonska mogućnost pa da netko od poduzetnika zapošljava dadilje, iskorištava dadilje na drugačiji način tretira zakon. i dobro je po nama što je naš prijedlog prihvaćen da se radi samo o obrtu. Jednostavno nije postojala drugačija mogućnost rješavanja ovoga nego kroz samozapošljavanje, kroz obrt, a to je svakako doprinos tome. Zato smo ovaj zakon donijeli ako želimo uvesti reda u crno tržište, ako se radi o velikom broju osoba koje se već sada bave tom djelatnošću onda smo napravili pun pogodak kada smo to stavili u zakonske okvire. Imajući u vidu da su mnoge osobe prošle edukaciju za dadilje pa i jedna pomalo apsurdna činjenica da se u Hrvatskoj obrtničkoj komori predalo 30-tak zahtjeva za otvaranjem obrta registracije djelatnosti dadilje, a da su te osobe odbijene zbog toga što zakonski nije postojala mogućnost da takve osobe po našim zakonima registriraju tu djelatnost. Jednostavno te su se osobe, te su se žene koje su htjele registrirati obrt našle na granici zakona predavajući taj zahtjev jednom službenom tijelu u Republici Hrvatskoj nisu mogle taj zahtjev registrirati, odnosno nisu mogle ostvariti svoj naum. To je itekako loše pa prema tome da je zakonska potreba i potreba da se ovaj zakon donose postojala, svakako da je po nama to tako. Ono što smo predložili u prvom čitanju to je da je onaj rok od 6 mjeseci kada osobe koje ne ispunjavaju stručne uvjete, vidimo po ovom konačnom prijedlogu zakona da postoje opći i posebni uvjeti, one osobe koje nisu ostvarile odgovarajuću stručnu edukaciju, bilo to pedagošku, bilo to stručnu u smislu školovanja za edukacije i praktične vježbe koje moraju proći što se tiče posla koji će obavljati čuvanja djece, dobro je da je taj rok produžen na godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona. To je ono što su bili i komentari i traženja Hrvatske udruge dadilja, a prije svega mislimo da je taj rok od godine dana da bi bio dovoljan da bi se osobe koje dakle žele staviti u zakonske okvire svoju djelatnost mogle dodatno usavršiti i obrazovati na način da steknu tu verifikaciju da mogu utemeljiti svoj obrt i zaposliti se, samozaposliti kao dadilja. Ono što smo mi u prvom čitanju ako je jedno da se može čuvati do 6 djece ili ono zakonsko rješenje kada je dijete sa teškoćama u razvoju, ono što smo mi htjeli naglasiti ne aludirajući tu na bilo kakvu diskriminaciju te djece, postoje različite razine oštećenja, ta razina oštećenja djeteta može utjecati na kvalitetno obavljanje posla dadilje pa smo predložili da se to razmotri u ovom konačnom prijedlogu zakona je li to dobro da ako je dijete recimo sa većom teškoćom u razvoju i da li ta dadilja može kvalitetno onda čuvati to dijete s obzirom na plus onih još 4 djece koje ima sukladno ovome zakonu. Dakle smanjuje se za jedno dijete od onog ukupnog broja 6 ako je dijete sa teškoćama u razvoju ili se radi o djetetu do godine dana. Dakle to je bila jedna možda stručna primjedba, ali vidimo da je pravobraniteljica za djecu sa invaliditetom dala svoje mišljenje pa onda vjerujemo da će to u praksi se pokazati kao dobro rješenje. Ono što sigurno će stvoriti teškoće, nije ovaj zakon donesen da bi on odmah čim profunkcionira bio najbolji mogući zakon, ali svakako je to i jedno rješenje koje će omogućiti da se sustavna briga i izvaninstitucionalna briga, dakle ne treba tu miješati ovu institucionalnu, vrtićku, jasličku brigu za djecu od ove izvaninstitucionalne. Tu roditelji koji na temelju svoga zaposlenja, svojih poslovnih obveza tijekom dana biraju hoće li svoju djecu slati u vrtiće i jaslice ili će koristiti ovu zakonsku mogućnost da im djecu čuva dadilja u njihovom vlastitom domu ili u domu dadilje na način kako to ovaj zakon predviđa. Dakle tu se ne radi o tome da netko mora svoje dijete poslati u vrtić ili mora svoje dijete poslati dadilji nego se radi o tome da roditelji imaju pravo izbora i to je dobro, da po zakonu roditelji imaju pravo izbora hoće li svoje dijete povjeriti na čuvanje u vrtiće ili jaslice naravno ukoliko u njima postoji mjesta. Vidjeli smo da je problem u nekim jedinicama lokalne samouprave da jednostavno nema mjesta za djecu pa onda su primorani birati ovu uslugu dadilje po ovom zakonu. Ali ono što je važno naglasiti, nitko ovdje ne obvezuje nikoga od roditelja nego roditelji su tu dakle u mogućnosti da biraju što je bolje za njihovo dijete prije svega, a isto tako što je bolje za njih same kada kada imaju različita radna vremena, kada rade kako će uskladiti svoje obveze sa obvezom dakle čuvanja, podizanja djece. I svakako, ono što je bitno za naglasiti, ova zakonska regulacija imat će odgovornost prije svega i na roditelje koji svoju djecu daju na povjerenje dadiljama, ali i zakonska regulativa da su i dadilje odgovorne za kvalitetno, stručno i savjesno obavljanje svoga posla, čuvanje i skrbi o djeci u kući ili izvan kuće, ovisno o rješenju koje zakon nudi. Prije svega to je i dobar zakonski okvir do sada, što bi se dogodilo ako je na crno neko dijete povjereno nekoj dadilji na čuvanje pa se ne daj Bože dogodi nekakva ozljeda ili slično pa dođe tu do spora tu dolazi do prije svega i kršenja drugih zakona i mogućnosti da se neko nađe i izvan granica posla kojeg radi, da jednostavno dođu svi u probleme. Ovaj zakon prije svega te probleme želi spriječiti i dobro je da smo mi ovaj zakon dobili do drugog čitanja da se provela široka stručna rasprava. Isto tako, vođenje registra i imenika dadilja i pomoćnih dadilja ova regulacija u konačnom prijedlogu zakona za pomoćne dadilje kada se i od njih očekuju određeni opći i posebni uvjeti kada dadilja ako se zaposli pomoćna dadilja može čuvati do dvoje djece više, ali se stavlja i ta odgovornost i pomoćne dadilje za ono što radi, a to je pomoćno čuvanje djece i sigurno je da će i to pokazati određenu dobrobit prema onome što mi po ovom zakonu želimo postići, a to je prije svega pomoć roditeljima, zaposlenim roditeljima, pomoć djeci, ali i pomoć lokalnoj upravi, lokalnoj zajednici na područjima gdje ovakve potrebe za čuvanjem djece postoje, da zakon omogućava da ukoliko postoje sredstva, prije svega neće to biti moguće u ovoj godini dana ali svaka savjesna i odgovorna lokalna uprava, samouprava ukoliko želi pomoći svojim građanima, stanovnicima koji žive na području tih općina i gradova treba voditi brigu o tome da se sva djeca ne mogu smjestiti u institucionalne okvire čuvanja, vrtiće i jaslice, da neka djeca i njihovi roditelji imaju potrebe zbog radnog vremena, a i zbog uvjeta i načina života i rada u kojima živimo svakako potrebu da njihovu djecu možda čuvaju i dadilje. Nije sve radno vrijeme ono što se radi od 8 do 16 sati niti od 9 do 17 nego poneki roditelji i zbog teške situacije u državi, u zemlji, u Hrvatskoj danas, gospodarske u kojima živimo imaju potrebu raditi i više poslova pa onda ovaj zakon prije svega omogućava i takvim roditeljima da svoju djecu zbrinu u institucionalni okvir i u odgovornost svih onih koji će dakle biti osigurani po ovom zakonu, a to su prije svega djeca pa onda i roditelji. Nadzor, ono što smo komentirali u prvom čitanju, nadzor nad provedbom ovog zakona, je li to dovoljno samo za obiteljske centre, to treba dakle obiteljski centri imaju tu mogućnost da na svome području po ovome zakonu imaju određene velike ovlasti. Da li će trebat pojačavati kapacitiranost i stručnost obiteljskih centara to će procijeniti ministarstvo. U svakom slučaju treba učiniti sve poluge dostupnima roditeljima i djeci da ovaj zakon ne bude samo mrtvo slovo na papiru nego da riješimo pitanje crnog tržišta i da pomognemo onima koji se na ovakav način mogu i trebaju zaposliti ističući još jednom da nije, dakle obveza svake dadilje koja ima stručne uvjete da ona otvara obrt i plaća one troškove obrta, nego i mogućnosti dadiljama koje su završile školovanje i stručno su usavršene da se zaposle kod obrtnika kao dadilje i da ostvaruju plaću kao dadilja u svrhu kao zaposlenica obrtnika. Dakle, tu je ta mogućnost da ne moraju svi oni koji se žele baviti ovim poslom otvarati obrte i plaćati sve one naknade i troškove i poreze nego mogu biti zaposlene

možemo dati svoj kvalitetan doprinos i stručan da bi bilo nešto bolje našim građanima, roditeljima i djeci u zemlji u kojoj živimo prije svega to smo dali, želimo dati. I mi ovaj zakonski prijedlog u konačnom tekstu podržavamo. Hvala lijepo. Hvala i vama. Sada je na redu unutar stranačke replike. Prva je i poštovani zastupnik Dinko Burić, izvolite. jest možda malo neuobičajeno, ali posebno bih želio istaknuti kolega Salapić točno je, lijepo je i korektno je da je u ovoj raspravi između prvog i drugog čitanja dosta prijedloga prihvaćeno. Međutim, evo slušajući ove rasprave nisam primijetio da je nešto još posebno upozoreno, a treba iskoristiti nazočnost ministrice na članak 8. koji govori o tome što dadilja mora ispunjavati. Dakle, posebno upozoravam na činjenicu koja kaže da to može biti osoba u podstavku četvrtom koja nije pravomoćno osuđena, dakle za djela s obzirom na osjetljivost radi se o djeci. Upozoravam ponovo na nelogičnost u Republici Hrvatskoj, neuvezanost unutar Ministarstva pravosuđa naših sudova, da jedna osoba koja je osuđena na primjer u Rijeci dođe radit u Osijek. Tražit će, ima prebivalište sad u Osijeku. Tražit će, dakle potvrdu o nekažnjavanju iz nadležnog suda u Osijeku tamo gdje živi i dobit će da nije tamo kažnjavana. Meni je gotovo nevjerojatno, imali smo takvih situacija u nekim drugim zapošljavanjima a ovo je posebno osjetljivo zato što se radi o djeci. Dakle, nelogično je da imamo situaciju da netko je mogao biti osuđen na drugom sudu u Hrvatskoj, a onda tamo gdje će se prijaviti za ovaj posao dadilje ili pomoćne dadilje, mislim objektivno rečeno možemo dobiti i osobu koja je bila i za obiteljsko nasilje iz bilo kojeg razloga kažnjavana. Dakle, samo upozorit na to da se to mora pokušat i sa Ministarstvom pravosuđa usuglasit, da se konačno u Hrvatskoj uvežu u 21. stoljeću u vrijeme informatizacije da nemamo uvezane sustave jer će nam prolazit osobe, događat će se da ćemo registrirati i vi ćete u vašem ministarstvu registrirat, odobrit uvjetno rečeno sukladno ovom zakonu obavljanje ove tako osjetljive djelatnosti osobama koje to nikako ne bi smjele. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Čut ćemo odgovor na repliku, poštovani zastupnik Josip Salapić. Izvolite. **Salapić, Josip uvaženi i kolega, član kuba gospodin Dinko Burić dobro me je i podsjetio. Ja sam u svojoj raspravi to zaboravio to pitanje otvoriti. Mi smo u prvom čitanju to raspravljali na način je li moguće ili da li bi bilo dobro dopustiti da osobe koji je već pokrenut kazneni progon u bilo kojem stupnju, da se uopće prijaviti kao dadilje. Ali vi ste dobro registrirali taj problem umreženosti hrvatskog pravosuđa na način da se te zlouporabe mogu zaista dogoditi na način kako ste vi to rekli i onda se izbjegava i srž zakona ne samo ovoga zakona, nego svih onih zakona koji prate to, a to je prije svega ono područje pravosuđa jer osoba mora dati potvrdu da nije kazneno kažnjavana na bilo kojem sudu i po bilo kojem kaznenom djelu ne samo obiteljskog nasilja nego bilo koje kazneno djelo. To je na žalost jedan problem koji će se pokazati sigurno i po ovome zakonu, ali i po drugim zakonima, jer mi smo donoseći proračun za 2013. godinu težimo savršenstvu pravosuđa, a 200 milijuna kuna manje osigurana na poziciji Ministarstva pravosuđa, tako da će teško moći biti sve to moguće povezati informatički ako nema dovoljno novca. A da će biti zlouporaba u sustavu to je sigurno da će biti. I prije svega treba, dobro ste tu rekli umrežiti cijelu Hrvatsku na način da nitko ne može zlouporabiti pozitivne pravne propise naoko važnim zakonima i o ovako važnim poslovima kao što je čuvanje djece. To je jako opasno. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. Evo zahvaljujem. Kolega Leko, vidim da sam vam nedostajao s obzirom da ste me prozivali dok nisam bio u sabornici. Evo me živ i zdrav. Uvaženi kolega Salapić, evo koristim priliku također što je ovdje ministrica Opačić ukazao na jedan problem koji će se pojaviti i koji proizlazi iz ovoga zakona, a to je fiskalni kapacitet jedinica lokalne samouprave. Jer smo ovom tzv. fiskalnom decentralizacijom praktično lokalnu samoupravu bacili na koljena, gdje mnoge jedinice lokalne samouprave koji imaju ustanove kao što su dječji vrtići više nemaju sredstva za funkcioniranje dječjih vrtića. I sad uzmite ukoliko se tu pojavi i niz, dakle dadilja, postavlja se pitanje koje su to jedinice lokalne samouprave koje će moći financirati, i ako ne piše obaveza, ali to će praktično krenuti posebno pred određene izbore, krenuti u jedno političko prepucavanje. U Zagrebu vjerojatno ima takav fiskalni kapacitet, međutim 90% jedinica lokalne samouprave nema tu mogućnost. U ovom trenutku apsolutno nema, jer ova država potpuno centralizirana, gdje svega 4% svih poreznih prihoda ide prema jedinicama lokalne samouprave uključujući i grad Zagreb, a 96% završi u državnom proračunu. I to je osnovni problem, problem ovog zakona. Dakle, ne smijemo se igrati na taj način niti s jedinicama lokalne samouprave, na taj način niti sa roditeljima, a pogotovo ne s djecom. I evo, koristim priliku i čestitam vam rođendan. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Evo hvala kolegi prvo na čestitki, a onda i na sudjelovanju u raspravi. Pa sigurno je da problem financiranja jedinica lokalne samouprave na ovakav način će postojati i u prvom čitanju je bilo da je to obveza da lokalna jedinica sudjeluje u ovome financiranju ako postoji potreba, a sad je ostavljena kao mogućnost. I to je pošteno. Dakle, ne možemo zakonski natjerati male jedinice lokalne samouprave koje nemaju dovoljno sredstava da moraju osigurati taj novac. Ali sigurno da ta briga, to je naša ustavna kategorija, za obitelj i djecu mora biti na svim razinama pa i na razini države i lokalne samouprave. Pa evo vjerujem da će ministarstvo pronaći neko rješenje, ako baš bude u nekoj jedinici toliko djece da se ona trebaju zbrinuti na način da se aktiviraju dadilje da i država pronađe način kako će pružiti pomoć i ruku toj jedinici lokalne samouprave da se toj djeci pomogne ako zaista ne postoji drugo rješenje da ta djeca moraju doći u tu djelatnost dadilja. Pa onda pred nama su neka nadam se nova vremena kada će ovakvi problemi biti moguće riješiti na strani državne razine prema lokalnoj. Sigurno je vaša briga kao gradonačelnika sadašnjeg, nadam se i budućeg i vjerujem čvrsto u to da će biti i da ćete vi iznaći mogućnosti i načine da pomognete djeci u vašem gradu u kojem ste vi gradonačelnik, Đakovu. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Nova replika i poštovani zastupnik Stjepan Milinković. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo da ne bude sve unutar kluba i da me se ne identificira sa Vinkovićem, iako svaka čast kolegi Vinkoviću, ali ja bih uistinu se obratio kolegi Salapiću. Naime kolega Salapić i vi ste spomenuli probleme djece sa teškoćama u razvoju. I zasigurno stoji ono što ste rekli da treba uvažavati mišljenje roditelja. To zasigurno stoji i uistinu oni imaju puno toga što reći i upozoriti. Treba ih uvažavati ali ne na način da ih se da ih se diskreditira ili da im se ne daj Bože kaže da lažu kao što smo imali priliku danas čuti. Naravno da je važno uvažavati i mišljenje pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Pa evo i ja sam uputio jedno pitanje gospođi pravobraniteljici glede Centra "Stančić" i glede izvaninstitucionalnog smještaja. Naravno da je određeno da ide se u izvaninstitucionalni smještaj, ali je vrlo jasno podvukla i rekla ne na način da se krši bilo koje pravo korisnika toga centra. Evo, to je bit onoga uvažavanje roditelja i onih koji su tamo smješteni. Naravno uz ono bitno da je svakako ova problematika vrlo složena i da joj treba posvetiti posebnu pozornost. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani zastupniče. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala lijepa predsjedniče. Pa upravo smo mi i u prvom čitanju kolega Milinkoviću i u drugome naglasili tu potrebu razmatranja djece sa teškoćama u razvoju. Hoće li dadilja moći kvalitetno, stručno i na temelju one brige za djecu moći čuvati dovoljni broj djece ako je jedno dijete sa većom teškoćom u razvoju nego što to predviđa ovaj zakon, mi ovdje nismo znali koliko je to oštećenje moguće kad dadilja preuzme djecu na čuvanje. I upravo je dobro da donosimo ovakav zakon jer odgovornost za čuvanje djece za dadilju koja preuzme takvo dijete i roditelj koji daje dadilji takvo dijete dakle imaju svi kolektivnu odgovornost za to da će ta briga o djetetu biti svakako onakva kakva bi trebala biti s obzirom na vrstu oštećenosti djeteta. Mi smo htjeli i predložili da se razmatra o tome je li dovoljno da se smanjuje samo za jedno dijete koje je potpuno zdravo u čuvanju u odnosu na ono dijete sa teškoćama u razvoju, ne želeći diskriminirati bilo koga nego želeći pomoći tom djetetu da dadilja koja preuzme takvo dijete na svoju odgovornost savjesno i stručno može čuvati takvo dijete. I dobro je dakle da smo tu brigu naglasili kao potrebnu brigu, ali sigurno je dobro da to stavljamo u zakonski okvir kako bi se dakle i takva djeca našla u čuvanju zakonu da dadilja koja takvo dijete preuzme preuzima odgovornost i za čuvanje,

je izašla od ljudi koji žive pod staklenim zvonom, kao da nemaju doticaja sa stvarnošću. Sasvim sigurno da nitko nije protiv pravne države, nitko nije za uvođenje reda, nitko nije za to da caruje siva ekonomija, crno tržište ali recite mi u kojoj to siromašnoj državi caruje pravo? Danas ovdje se predlaže nešto što je neprovedivo. Nema obitelji koja može to platiti. Izgleda da u ovim raspravama saborski zastupnici polaze od svojeg imovnog stanja, od svoje plaće. Ljudi nemaju za kruh i mlijeko. Naša obveza ovdje u Saboru je kao, a prije svega Vlade koja je proizašla iz ovoga Sabora, je učiniti Hrvatsku poželjnim mjestom za život. Nitko u ovim raspravama ne vodi računa o ovoj posljednjoj anketi koja je pokazala da velika većina hrvatskih građana ne želi živjeti u Hrvatskoj, da može da bi otišla iz Hrvatske. I opet ponavljam, govorimo o jednom zakonu koji je mrtvo slovo na papiru. Slažem se prije sa kolegom Hrgom koji je rekao da treba popraviti zakon i da treba se kloniti ovih nekih rješenja koja su neprovediva, a to je obrt. Možda uvođenjem paušala. Ali uglavnom ne vodimo računa o tome što će biti nakon što usvojimo zakon. Još jedan zakon koji se neće provoditi u praksi. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Josip Salapić. Izvolite. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala predsjedniče Sabora. Pa uvaženi kolega Vukšić ja sam rekao na početku svoje rasprave da smo danas krenuli možda na početku već u krivom smjeru. Ako je itko trebao govoriti o problemima i ako itko govori o stvarnim problemima naših građana, o siromaštvu u Slavoniji, o nezaposlenima to smo onda mi. Ali smatram da ova rasprava nije rasprava za populizam, kao što ste sad to vi rekli da smo mi krenuli govoriti o tome kao da nijedan drugi problem nije važniji od ovoga i kao da ovaj zakon neće ništa postići. Ako budemo tako išli onda ne trebamo nijedan zakon više donositi nego trebamo svaki dan govoriti samo o tome da tonemo, tonemo i da teško živimo i onda sve to što radimo pada u vodu pa tako da mi sami sebi nismo ni potrebni biti dovoljni. potrebni biti dovoljni. Mi prije svega trebamo raditi za korist naših građana i onda kad je stvarno teško i kada je takva tema koja treba o tome govoriti, trebamo dati svoj doprinos. Ako ćemo biti kvalitetna oporba, po meni trebamo biti konstruktivna oporba, ako trebamo dati neki pametan prijedlog koji će Vlada uvažiti onda očekujemo od Vlade da to prihvati. A ovo je jedan od zakona, po meni kolega Vukšić koji nije prosto za populizam, nego je prosto za pružiti ruku djeci i roditeljima, i onima koji će svoju djecu na odgovarajući način pod zakonskim okvirima dati u stručne, kvalitetne ruke ljudi koji se bave ovim poslom. Ako je nekome teško i ako ćemo pošteno i pametno govoriti, i ako ćemo biti kao servis naših građana koji su nas ovdje izabrali, onda u ovim temama koja su bitna za naše građane, i roditelji i djecu treba izbaciti populizam i biti iskren zastupnik, iskren čovjek i pružiti ruku tamo gdje ruku treba pružiti, a to je prije svega danas kada govorimo o djeci i roditeljima, kada jedan zakon sa crnog tržišta stavljamo u okvire pozitivno pravnih propisa RH čime ćemo pomoći i djeci, i roditeljima ali i RH. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Iscrpili smo replike, sad je u ime predlagatelja VladE Republike Hrvatske, poštovana potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne Izvolite. **Opačić, Milanka (SDP)** Ma mislila sam pričat da bi sve klubove, da odrade svoje rasprave pa da se onda očitujemo, međutim budući da su ovdje krenule rasprave u jednom pravcu u kojem doista ne bi trebale ići. Ja evo ću iskoristi priliku i reagirati. Kao što je gospodin Salapić rekao postoji velika razlika između rasprave koju smo vodili prije dvadesetak dana ovdje o ovom zakonu jer se vodila rasprava navečer negdje oko 8 sati kada nisu bile upaljene kamere i očito danas velika razlika kada su upaljene kamere i kada mnogi misle da na ovoj temi moraju pobirat političke poene. Mislim da najbolje političke poene možete ubrati onoga trenutka kada podržite nešto što je dobar projekt i što pomaže najvećem broju naših građana. I ono zbog čega sam htjela reagirati jest jedno vrlo nekorektno političko ponašanje vas gospodine Milinkoviću. Ako ste odlučili da danas ovdje skupljate poene preko leđa djece sa posebnim potrebama ja vas lijepo molim onda to ide danas na vašu savjest. U zadnjih godinu i pol dana koliko se u ministarstvima režu određena sredstva zbog ušteda u proračunu niti jedna lipa nije skinuta Ministarstvu socijalne politike i mladih, niti jedno socijalno pravo nije građanima u ovih godinu i pol dana oduzeto. Ova diskriminacija je produkt vašeg zakona gospodine Milinkoviću, vašeg zakona kojeg ste vi donijeli. I ja nisam rekla da lažu roditelji, nego sam rekla da vi podupirete jednu površnost novinara koja se bazira na neistini. Ova Vlada nije uzela niti jedno pravo roditeljima u godinu i pol dana, nego je to pravo koje ste vi uzeli u svom zakonu koje ste pisali prije par godina. Mi smo u godinu i pol dana zadržali sve projekte prema nevladinim udrugama, sve osobne asistente s tim što smo u prošloj godini uz sve uštede pronašli dodatna sredstva za povećavanje 24 osobna asistenta prvenstveno za djecu s višestrukim oštećenjima. U ovoj godini će biti zadržan taj standard, što znači da smo osigurali i ovoj godini za 631 osobnog asistenta koji su najdirektnija potpora toj djeci, za tumača prevoditelja znakovnog jezika za 52 tumača i za zapošljavanje videćih pratitelja za slijepe osobe za njih 16. To je nekakvih 36,5 milijuna kuna na ovoj godini plus 37,5 milijuna kuna za udruge osoba sa invaliditetom. Za sve ove projekte smo pripremili se i za europski socijalni fond zbog toga što mislimo da su to servisi i pomoć ljudima koja je direktna i koju treba jačat. Budući da više nema prostora iz lutrijskih sredstava, iz državnog proračuna moramo se okrenuti prema europskom socijalnom fondu da bi smo ove servise mogli jačati jer su oni doista jedina konkretna i prava pomoć roditeljima i djeci sa višestrukim oštećenjima i uopće osobama sa invaliditetom. Dakle, ovo su brojke, ovo je istina sve drugo je politiziranje. Mislim da ovi ljudi koji doista žive sa velikim problemima i u mjestima kao što je Slavonija, u kojima imamo vrlo malo stručnjaka koji mogu pomoći roditeljima, jedna od najjačih ustanova je Cekin kod Slavonskog broda kojeg bi trebalo razvijati kao primjer dobre prakse. Jedan od rijetkih centara koji pruža potporu roditeljima sa djecom koja imaju neku vrstu oštećenja. Prema tome, sve ovo skupa je još uvijek malo za ono što ljudima treba koji nažalost imaju djecu sa višestrukim oštećenjima jer su njihove potrebe daleko veće od onoga što mi u ovom trenutku financiramo. Ali vas još jedanput pozivam, ovo nije kategorija na kojoj se trebaju skupljati politički poeni, ovo je kategorija o kojoj treba raspravljati argumentima. A ovo što sam ja ovdje rekla su argumenti i još jedanput vas pozivam da ova rasprava ne izlazi iz svojih okvira, ako hoćete raspravljati o nekim drugim temama znate koja je procedura ovdje u Parlamentu pa možete otvoriti tu raspravu, ali danas je ovdje rasprava prvenstveno o dadiljama. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Najprije povreda Poslovnika, poštovani zastupnik Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Povrijeđen je članak 216. Vi kao predsjednik Sabora i kako predsjedatelj ste bili dužni upozoriti potpredsjednicu Vlade da se u Saboru ovako ponašat ne može. Nije njeno da drži političke lekcije, njeno je da brani zakon, ako hoće odgovorit argumentima neka odgovori roditeljima djece doma u stančiću. Kome je namijenjena ona zemlja i želite iselit stančić odonuda, odgovorite na to pitanje? (SDP)** Molim vas, molim vas lijepo dozvolite da ja vodim sjednicu. Dobili ste priliku da upozorite na povredu Poslovnika, ocjenjujem da povrede Poslovnika nema, ovo jeste političko tijelo i političko tijelo i političke ocjene se mogu i trebaju iznositi, kao što ih i vi iznosite. Nije Vlada nepolitičko, nije ni ministar nepolitička osoba. Pa nemojte onda to tražiti, dakle niste u pravu. Naravno znate da možete zatražiti od Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da ocijenim ovim moju procjenu, moju prosudbu a ako to ne zatražite gubite pravo da po ovoj povredi poslovnika u okviru zasjedanja zatražite novi. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sve smo završili. Drugo upozorenje, odnosno obavijest. U skladu sa člankom 207. stavak 2. Poslovnika Hrvatskog sabora u 11.12 minuta isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od deset minuta po ovoj temi. A sada idemo na red replika. Prva replika i poštovani zastupnik Dinko Burić. Izvolite. **Burić, Dinko (HDSSB)** Poštovani gospodine predsjedniče. Moram evo gospođo ministrice istaknuti da sam sad razočaran sa ovim nepotrebnim vašim istupom. Dakle, zaista uvijek vodite računa svi članovi Vlade da ste vi birani od strane zastupnika Hrvatskoga sabora a ne obrnuto i nemojte doživljavati sve što se kritički za neki prijedlog zakona kaže. Pa nećete valjda očekivati da ćemo baš reć da je sve idealno. Ne postoji takav zakon, ali ako je neka kritika izrečena onda je vi argumentirano demantirajte, ali nemojte zaista sebi dozvoliti da dijelite lekcije, bilo kome. Mi smo pokušali, evo pokušavam u ime Kluba zastupnika HDSSB-a zaista bit konstruktivni. Ovo je važan zakon. Važan je jer se tiče naše djece i zato ponovo govorimo. U redu je da je između prvog i drugog čitanja bilo uvaženo mišljenje koje je dolazilo iz strane oporbenih klubova, ali nemojte kvarit sada to sa time, ne smiješ maltene zinit ni za što. To vi nemate pravo. Ja ću vas upozorit evo na još jednu nelogičnost u članku 9. mi jesmo u raspravi puno toga kažeš ali ne može se sve reč. Uvjeti iz članka i 8 itd. ne odnose se na pomoćne dadilje, državljane članica EU. Znate na što se odnosi, da mora poznavati hrvatski jezik i latinično pismo. Svi moraju znati hrvatski jezik ali pomoćna dadilja koja će danas, sutra doć iz Italije ili Mađarske nama u Slavoniju, nama u Slavoniju iz Mađarske, a u Dalmaciju iz Italije, ne mora poznavati hrvatski jezik. Oprostite mislim da to u našemu zakonu ne treba stajati. U našem zakonu tko god će čuvati našu djecu i odgajat mora znati hrvatski jezik prije svega. Mislite li da će hrvatska državljanka koja ode u Njemačku čuvat djecu neće morat znati njemački jezik, to nije reciprocitet i to nije usklađivanje sa pravnom stečevinom EU. Uvjeren sam u to. Mislim da je ovo post, da je članak 2. stavka 9. pogrešan i da se o tome treba voditi računa i prilikom, prije nego budemo izglasali konačan ovaj zakon.

načina koji je stupila ministrica prema zastupnicima u Hrvatskom saboru. Ovo nije bila povreda poslovnika, ovo je povreda parlamentarizma. Na taj način svaki puta naučili smo da dolaze članovi Vlade i drže lekcije saborskim zastupnicima. Misle, mi ih nismo birali jer ih nismo potvrdili ili smo bili suzdržani ili smo bili protiv, pa nas ne trebaju poštivati ili uvažavati. na koji je ministrica istupila govori samo da je počela gubiti živce. I nemojte nam držati politološke prodike o tome na koji način ćemo mi skupljati političke poene na koje ne. Vi dobro znate na koji način prosipate političke poene, kako vodite državu i zbog toga gubite živce. Pa vas ja molim samo minimum pristojnosti i ništa više. Josip (HDZ)** Uvažena ministrice, zaista ovaj vaš nastup nije bio niti korektan ali je u skladu sa politikom Vlade i sa nastupima svih koji dolaze sa izvršne vlasti jer oni jasno poručuju, niste vi birani, birani smo mi u izvršnoj vlasti, a sjećam se ovih vremena prije toga. Bili ste vrlo osjetljivi na takve nastupe bivših ministara iz neke druge Vlade. Ali dobro, svatko ima pravo na svoj nastup pa tako i vi. Međutim ja sam htio pitati nešto drugo. Recite mi kako će se temeljem ovog zakona tretirati oni koji ne uđu u sustav, znači da ne rade kod obrtnika, da nisu registrirana dadilja, tj. da rade posao kao što ga rade i danas s obzirom da u prekršajnim odredbama za takve osobe nema nikakve kazne. Pa onda pričamo s jedne strane evo potičemo i borimo se protiv ekonomije u sivom ili ona koja se zove crna ekonomija ili u sivom području, a za te ljude nema kazni. Podsjeća me to na iznajmljivanje apartmana i bavljenje turizmom gdje svi oni koji imaju pločicu i registrirani su za obavljanje te djelatnosti bivaju nadgledani, kažnjavani od strane inspektorata, a svi oni koji to nemaju, jednostavno nisu unutar tog unutar tog nadzora ili inspekcije itd. Bojim se da će i kroz ovakav oblik zakona biti sve isto pa mislim da samo gubimo vrijeme. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Ja bih svima koji su već u replici spominjali ponašanje podsjetio da kratko pamćenje ne mijenja povijest niti povijesne činjenice. U ovom Saboru ponašanje izvršne vlasti, premijera, predsjednika i ministara bilo je daleko, daleko, moram upotrijebiti izraz oprostite arogantnije nego što je sada. Taj doživljavaj koji smo mi imali, koji smo u ovom saboru 12, 13 godina ne može se izbrisati novim standardom koji da tako kažem oporba osjetljivo želi postići. Ovo je arena politička, politička arena i političke prosudbe i ocijene su dozvoljene i potrebne radi hrvatske javnosti i ja zato vaše ocijene ne osporavam niti pravo na njih ne osporavam, pa čak niti poštovana potpredsjednica Vlade. Idemo dalje sa replikom. Na redu je poštovana zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospođo ministrice, nije lijep ovaj vaš istup ma koliko vas branio gospodin predsjednik Hrvatskog sabora. Nije lijepo zato jer ste se usudili nama spočitnuti da mi prikupljamo političke bodove. Pa evo gospođo ministrice, rekli ste i spomenuli djeca sa posebnim potrebama. Gospođo ministrice to su djeca s poteškoćama u razvoju. Terminologiju morate znati i u pol noći kada vas netko zbudi ili negdje zatekne na nekom inventu. Ne može vam se to desiti i evo to je nešto što je argumentirano. A sada nešto što biste vi željeli da mi govorimo argumentirano. Gospođo ministrice, fantastično je i božanstveno je što će buduće dadilje koje se registriraju u obrtnice unaprijed plaćati PDV a da nisu naplatili ni svoje sredstva. One se unaprijed tomu raduju i jedva čekaju da takav obrt otvore. ponovo nešto što vama možda ne odgovara ali vjerujte da je i to argument. ne bih govorio u tom smislu. Ali spreman sam još nekoliko udaraca dobiti ukoliko će to doprinijeti poboljšanju kvalitete življenja s teškoćama u razvoju, ukoliko će to doprinijeti naravno i onim problemima s kojima se susreću korisnici u Centru Stančić o čemu upozoravaju roditelji. Ja samo želim ovdje iznijeti mišljenja roditelja i njihove stavove na koji oni upozoravaju. Problem je nadalje želim reći i glede tog izvan institucionalnog smještaja, dakle isto u zemljama npr. Engleskoj se 30 godina na neki način postepeno ide sa tim projektom i u Stančiću samom je na neki način pokrenut taj projekat isto od same ustanove. Ali isto tako ne može se kod nas ovako stihijski unutar godine dana, dakle to je posao koji treba raditi studiozno, postepeno i na to ja želim upozoravati. Naravno i na mišljenje roditelja koji upozoravaju na određene probleme. I sada možemo se mi ovdje razmetati mi smo učinili ovo mi smo učinili ono, ja želim reći da više govori jedno djelo nego 100 riječi, da mi govorimo ne znam koliko. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Branko Hrg. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo ministrice. Ja sam očekivao da ću možda dobiti odgovor na ono pitanje vezano na paušal za obrtnike, ali obzirom da ste vi krenuli u ovom dijelu svog odgovora i rasprave da se prate svi programi u socijalnoj skrbi, ja moram reći da se intenzivno radi i na političkim smjenama po centrima za socijalnu skrb diljem RH, a a moram reći također da nisam iznenađen što niste rekli da će dadilje moći paušalno raditi kao obrtnici jer je to riješeno zakonom, tako da nema problema. To me ne čudi zato jer mislim da vam vam sustav ne funkcionira dobro jer da sustav funkcionira dobro ne bi zamjenik vaš zamjenik Ledinski odao po Koprivnici i govorio da će si uzeti 4 mjeseca neplaćenog dopusta. tako da možda bi bilo bolje malo se vratiti argumentiranije na ovaj zakon. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Mene doista, ja ne smatram da je ovo napad na parlamentarizam jer bilo je i gorih napada u ovom Saboru i tu se slažem da netko ima kratko pamćenje. Mislim da nas ovdje ne treba ni zanimati toliko šta je bilo prije 10 godina nego da nas treba zanimati sve zajedno kao i građane RH što će biti sutra. Što se tiče ovih primjera sa djecom sa poteškoćama u razvoju tu je i grad Đakovo sa svojim Društvom za djecu sa Udrugom Neven koja evo ima i 6 zaposlenih gdje grad sufinancira itd. ja želim upozoriti i vratiti se na ovaj Zakon o dadiljama jer ta dadilja će morati plaćati i poreze i doprinose jer će imati svoj obrt. Pa sada ako uzmete da je negdje ekonomska cijena vrtića, zavisno o pojedinoj jedinici lokalne samouprave, zavisno koliko ta jedinica lokalne samouprave financira ali ekonomska cijena se kreće negdje između govorim o ekonomskoj cijeni dakle, negdje između 1500 i 2000 kuna. I ukoliko je to cijena dadilje i cijena jednog cjelodnevnog boravka tog djeteta, postavlja se pitanje, koji to roditelj u ovom trenutku bez obzira da li su mu uzeta socijalna prava, ali koji to roditelj u ovom trenutku koji ima onu prosječnu plaću posebno u Slavoniji od 3,5 tisuće kuna i gdje možda imaju sreću da rade i otac i majka, koja je to obitelj koja će moći plaćati jednu takvu dadilju? Koja to jedinica lokalne samouprave u Slavoniji ali i u većem dijelu Hrvatske koja će moći sufinancirati tu dadilju? Uz put morati i osigurati funkcioniranje i ustanova kao što su dječji vrtići kao što su to i privatni dječji vrtići. I tu treba jednostavno dati odgovor. samo ću iskoristiti ovaj odgovor na repliku da kažem dva odgovora. Naime, uskoro bi trebalo ići ovdje pred vas i izmjene Zakona o radu. Ja se nadam da će izmjene Zakona o radu možda ne ova prva faza ali druga koja će ići na neke nove oblike rada koje u ovom trenutku mi ne poznajemo ali poznaju zemlje EU, osigurati da imamo još jedan dodatni prostor za ajmo ajmo reći registriranje ovakve vrste djelatnosti. U ovom trenutku s obzirom na ono što naš zakonodavni prostor nudi, ovo je zakon na kojem je radilo 7 ministarstava zajedno sa Hrvatskom obrtničkom komorom. Dakle sve one koji su nam bili važni mi smo ih uključili od prvog dana u izradu ovog zakona i tražili smo neku mogućnost kako da dadilje budu što je moguće jeftinije za roditelje, a da opet budu u sustavu. Dakle u ovom trenutku je Zakon o obrtu jedino što nam je davalo mogućnosti da one budu i da se najlakši mogući način organiziraju, da ne moraju voditi knjige, da mogu plaćati ove paušale, dakle to je u ovom trenutku jedino što imamo. Nadam se da će nam izmjene nekih drugih zakona omogućiti neke nove oblike rada, neke nove vrste ovoga registriranja koji bi mogli pojednostaviti ali i pojeftiniti čitav posao dadilje. I s druge strane, za one koji ne žele otvoriti obrt i dalje ostaje mogućnost ugovora o radu kojeg sklapaju direktno sa roditeljem i na taj način mogu zakonski urediti svoju djelatnost. Hvala lijepa. Idemo dalje sa raspravom po klubovima zastupnika. Na redu je Klub zastupnika u Hrvatskom saboru Hrvatskih laburista i poštovana zastupnica Nansi Tireli. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovana ministrice sa suradnicom. Pa evo meni je uistinu jako žao, mi smo lijepo krenuli u ovu raspravu i čak smo krenuli sa pohvalama i hvalili demokratsku metodu donošenja ovog zakona ovdje u Hrvatskom saboru, nakon puno vremena shvatili da se može između prvog i drugog čitanja lijepo i konstruktivno raspravljati i da se neki prijedlozi evo i implementiraju u konačni prijedlog zakona, a onda krećemo sa time da zaključujemo kako zastupnici u ovom Visokom domu uistinu ne smiju govorit o problemima za koje smatraju da jesu problemi, detektirat te probleme i stvarno dobronamjerno upozoravat na neke propuste koji se u zakonu dogode. Ministrice, vi ste evo jednog kolegu prozvali da skuplja političke poene na djeci s posebnim potrebama i pridružujem se kolegici Sumrak koja kaže djeci s poteškoćama u razvoju. Vi ste ipak ministrica sve te djece i svih tih roditelja koji se svakodnevno susreću sa samim tim pojmom i mislim da bi trebalo itekako bit senzibilno prema tome, pogotovo zbog načina na koji evo branite sve to. Kolegu ste prozvali i zbog argumenata. Argumenata uvijek ima i na jednoj i na drugoj strani. Sama ste kao ministrica svjesna da problemi postoje, spomenula ste ih, rekla ste tko je za njih kriv, ali isto tako moramo svi biti svjesni da ste ministrica jednog vrlo, vrlo zahtjevnog ministarstva i da je vaša zadaća da te probleme koji su se nagomilali i koji se i dalje nagomilavaju pokušavate riješit bez kritiziranja saborskih zastupnika koji u kontinuitetu na te probleme upozoravaju. Što se pak tiče Zakona o dadilja, evo dobro je što ste uzeli u obzir prijedloge, sugestije i onu bojazan u prvom čitanju i do konačnog zakona se više ne spominju trgovačka društva i zadruge kao mogućnosti zapošljavanja dadilja. Međutim evo jutros sam otišla na net i pokušala odglumit roditelja kojemu je potrebna dadilja i mogu vam reći da sam našla jako, jako puno oglasa, između ostalog našla sam jedan koji ću evo podijeliti sa svima vama. Poduzeće smo koje se više od 10 godina bavi organizacijom turističke animacije u Hrvatskoj i u inozemstvu, a djelatnost smo proširili od 2013. godine i na usluge profesionalnog čuvanja djece. Naše dadilje osim što su dugogodišnje animatorice su i profesionalne dadilje certificirane prema programu prekvalifikacije odobrenom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i školstva, sa zanimanjem upisanim u radnu knjižicu. Naravno, osim ovih formalnih i izuzetno bitnih kvalifikacija imaju veliko iskustvo u radu s djecom najrazličitije dobi odlikuje ih entuzijazam, toplina i neupitna stručnost. Sve su to mlade, obrazovane i stručne djevojke koje su već duže vrijeme naše djelatnice te u koje mi imamo veliko povjerenje. Ono što vi dobivate angažirajući agenciju, a ne osobu preko oglasa je stručna kvalificirana i certificirana dadilja, legalno poslovanje preko tvrtke, ispostava R1 računa s PDV-om pri čemu se po novom zakonu dadilje priznaju kao porezna olakšica, sigurnost u narudžbu, ne može se dogoditi da vam dadilja kasni, da je bolesna, u tom slučaju dolazi njezina zdrava zamjena. Ponudu ćemo formirati prema vašim potrebama. I evo tu je onda naveden i e-mail, navedena je i web stranica i ono što mi je privuklo pažnju jeste upravo u ovoj ponudi Zakon o dadiljama priznaje poreznu olakšicu što dakako nije točno. sada kad raspravljamo o ovom zakonu i o tome koliko će on biti dobar i što će on sve donijeti, u onom prvom čitanju osobno sam upozoravala na jednu stvar, a koja nije riješena ovim konačnim prijedlogom zakona jeste reguliranje djelatnosti, a ne zanimanja. Naziv dadilja kao takav definira osobu koja skrbi o djetetu u prostoru roditelja, a prema međunarodnoj klasifikaciji zanimanja osobe koje skrbi o djeci u svom stambenom prostoru klasificiraju se drugačije što pri usklađivanju s nacionalnom klasifikacijom zanimanja kao takvo nije usklađeno. Još u siječnju 2012.godine udruga dadilja upozoravala je na to, podnijela je prijedlog za pokretanje ispravka i saborskom Odboru za obrazovanje i Ministarstvu rada i Državnom zavodu za statistiku, međutim bez ikakvog odgovora. To će i ovakav pristup tome izazvati nekakve dodatne probleme. Zakon o dadiljama ne radi razliku između dadilje koja o djeci skrbi u svom vlastitom domu od one koja o djeci skrbi u roditeljskom domu nego je decidiran po pitanju da taj posao mogu raditi samo ako su obrtnice i ako su upisane u Registar dadilja. Međutim, prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti a i prema statističkoj klasifikaciji gospodarskih aktivnosti u Europskoj uniji s kojom smo se morali uskladiti. Tu se radi o dvije djelatnosti. Jedna djelatnost obuhvaća djelatnost dnevne skrbi o djeci, a druga djelatnost kućanstva koja zapošljavaju poslugu. I ovaj drugi dio u Hrvatskoj i sada imamo riješeno i sada može funkcionirat. To je sklapanje ugovora o radu između dvije fizičke osobe, znači između roditelja u čiju kuću ja kao dadilja dolazim i mene koja ću čuvati njihovu djecu i tim je ugovorom riješene su evo sve obveze jedne i druge strane. Međutim, stvarno bih voljela imati podatak i znat koliko je takvih ugovora evidentirano i koliko se u državni proračun plaća novaca na temelju takvih sklopljenih ugovora o radu. Plašim se vrlo, vrlo malo. Upravo zbog toga što nismo odvojili te dvije djelatnosti, dakle čuvanje i bit dadilja u svom prostoru ili u prostoru roditelja dolazit ćemo do problema u primjeni samog ovog zakona. Cijena čuvanja djece u stanu roditelja kreće se negdje od 15 do 30 kuna po satu zavisno o vremenu i danu Ukoliko dadilja dijete čuva u kontinuitetu od 8 do 10 sati dnevno onda se ta cijena kreće negdje od 2500 do 3000 kuna. E sada, ako registrirana dadilja obavlja čuvanje djece u stanu roditelja obvezna mjesečna davanja doprinosa i drugog minimalno 2000 kuna onda se postavlja pitanje koliko će njoj ostat. Po ovoj računici negdje od 500 do 1000 kuna s time da tu nisu obračunata nikakva njezina druga davanja. Ako pak dadilja obrtnica u svom stanu čuva šestero djece koliko po zakonu smije uz uvjet da nema svoje dvoje malodobne ili jedno dijete onda može naplatit negdje kao što smo čuli po cijeni vrtića oko 1500, možemo čak računati 2000 kuna puta tih šestero djece dolazimo do nekakve cifre od 15 odnosno od 9000 12000 kuna. Međutim, ako od toga isto tako oduzmemo obveze, odnosno doprinose koje mora platit, ako od toga oduzmemo i režije koje kao obrtnica itekako mora platiti, ako još u to uzmemo i način hranjenja odnosno hrane i svih onih potrepština higijenskih i tako koje ta dadilja koja čuva šestero djece u svom vlastitom domu uvijek mora imati onda se postavlja pitanje koliko uistinu toj dadilji ostane. No ja svejedno smatram da će one osobe koje jesu certificirane za obavljanje djelatnosti dadilje i koje se odluče za obavljanje te djelatnosti preko svog obrta i znači nekakvu svoju računicu ili se neće registrirati. Ovaj zakon je dobar za one dadilje koje imaju certifikat i koji će eventualno radit u registriranom obrtu neke druge dadilje. E one će dobivat plaću, imat će plaćena sva davanja, doprinose i sve obaveze kao zaposlenice i one će u tom trenutku imat nekakva primanja. Međutim, plašim se da ovaj dio neće baš imat nekakvu veliku računicu usprkos tome evo što pozdravljamo ovaj zakon u smislu nekakvog samozapošljavanja i stavljanja svega toga u nekakve zakonske okvire. Ali plašim se isto tako da ćemo imati jako, jako puno slučaja Delnice u onom dijelu gdje će i dalje dadilje čuvati djecu u stanovima roditelja. Ministrica je rekla u svom uvodnom izlaganju stvaranjem zakonodavnog okvira za obavljanje djelatnosti dadilje u Republici Hrvatskoj daje se roditeljima mogućnost izbora između institucionalne i izvan institucionalne skrbi o djeci. Malo roditelja ipak će moći birati. Ova institucionalna skrb još uvijek ima nekakvo radno vrijeme koje nije prilagođeno tržištu tržištu rada, nije prilagođeno nekim novim prilikama koje vladaju na tržištu zapošljavanja, još uvijek su tu stroga radna vremena a mi smo odavno prestali više raditi od 7 do 3 ili od 8 do do 4 popodne. Tako da ti roditelji koji nemaju mogućnost ostavit dijete u vrtiću zbog neprimjerenog radnog vremena te institucionalne institucionalne skrbi morat će pobrinut se za izvaninstitucionalno, ali je pitanje da li uopće za to jesu financijski sposobni. Što se tiče financiranja, odnosno obveze, mogućnosti, mogu ili ne jedinice lokalne samouprave sufinancirat dadilje ja ne znam da li se razgovaralo sa udrugom čini mi se da imamo udrugu gradova i općina u Republici Hrvatskoj i da je dovest ćemo građane u situaciju da svi neće imati jednaka ili ista prava i da će građani koji žive u jedinicama lokalne samouprave koji imaju bolje ili veće proračune te usluge moći financirati za razliku od onih koji to neće moći. I onda ćemo se opet brinut o tome kako nam ruralna područja ostaju bez stanovnika, a kako su nam gradovi prenapučeni. I za kraj ministrice molila bih vas samo da mi odgovorite još na jedno pitanje. Kako će se zvati muškarci dadilje? Naime, evo predsjednica sam Odbora za ravnopravnost spolova i stvarno bih voljela da mi kažete taj muški naziv

koristi se naziv radnog mjesta u muškom ili ženskom rodu. Doći ćemo u situaciju da ćemo Marku Markoviću koji se evo osposobio da obavlja zanimanje dadiljanja morat ćemo dati nekakvo rješenje na kome će pisati za što je osposobljen. Evo, stvarno bih molila da se, a s obzirom i na članak 14. tog istog zakona točke 5., dužni smo navoditi zvanje i zanimanja u ženskom odnosno muškom rodu. I to je na tragu onoga što sam upozorila na početku, dakle donosimo zakon o zanimanju, a ne zakon o djelatnosti. Ali u nekoliko navrata smo danas za ovom govornicom, a i od vas ministrice, čuli da će se ovim zakonom baviti ne samo žene i dakako na to imaju pravo i muškarci. Pa evo ako ste možda i razmišljali i o tome. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Prelazimo na replike. Zoran Vinković, izvolite. Evo uvažena kolegice manje je bitno kako će se muška osoba zvati, imam odgovor ali neću ga reći, međutim najbitnija stvar ovog zakona koji doista omogućava i eventualno novo zapošljavanje, ali u ovoj centraliziranoj državi gdje je potpuno sve centralizirano sam predškolski odgoj, a ovo bi trebao biti sustav predškolskog odgoja da ne isključujem tu onu malu školu koja se financira u sustavu obrazovanja, ali cjelokupni sustav dakle dječjih vrtića samog predškolskog odgoja se ne financira iz državnog proračuna. Ako već smo toliko centralizirali državu centralizirajmo onda i cjelokupni predškolski odgoj. Na taj način nećemo doći, pa evo sada je vrijeme predizborne kampanje, mnoge političke stranke čak i za svakog desetog glasača glasača obećavaju vjerojatno kartu u jednom smjeru za Mars, zatvorene bazene, nove dječje vrtiće, sve besplatno itd. No ja tvrdim da da u Hrvatskoj jedna velika većina jedinica lokalne samouprave neće moći sufinancirati ovu vrstu programa jer jednostavno nema sredstava. Da roditelji koji jedva sklapaju kraj s krajem pa imaju sreću čak da ih dvoje radi a nemaju baku i djeda koji bi mogli čuvati djecu neće moći ući u taj program jer jednostavno nemaju osnovna sredstva da bi platili ženu ili muškarca koji će čuvati djecu. Niti će to moći biti stranac ili strankinja koja neupitno moraju znati hrvatski jezik. Pa ne može se desiti da Šveđanin odgaja hrvatsko dijete. Dakle, mora znati hrvatski jezik. Ali, bit ovoga je da mnoge jedinice lokalne samouprave, a najviše roditelji nemaju sredstava da bi plaćali dadilje. Pa kolega moći će i Šveđanka odgajati djecu ukoliko vi kao roditelj na to pristanete i želite da evo to vaše dijete nauči čim brže švedski. Ali, vratimo se na ovaj problem jedinica lokalne samouprave. Dogodit će se još više ono protiv čega se cijelo vrijeme, čega se plašimo i što nam se u stvarnosti dešava zbog posla, a sada i zbog vrtića ili vrtićkih mjesta sve više roditelja dolazi u gradove a sela nam ostaju prazna. Te male jedinice lokalne samouprave koje imaju evo neke pa i 700 stanovnika do onih tisuću i nešto, a imamo takvih puno u Hrvatskoj, pitanje je koliko će upravo poslove dadiljanja moći sufinancirati? Što će roditelji time dobivati, a što će gubiti? Ono na što sam upozorila i što bih uistinu voljela da nam postane praksa jeste koordinacija svih tijela koje u Hrvatskoj imamo. Ako imamo Udrugu gradova i općina ili ne znam kako se više zove, dakle imamo relevantne osobe koje imaju informacije koji su problemi lokalne samouprave onda bi se pri donošenju zakona kojim se ta lokalna samouprava obvezuje na bilo kakav novi izdatak trebalo sa tim ljudima i porazgovarati. Imamo svu silu agencija, imamo vijest da je evo nekome u Hrvatskoj puna kapa stručnjaka kako se kaže, ali ja još uvijek zagovaram to da bi stručnjaci sa stručnjacima trebali znati razgovarati i da se da se jedino na takav način mogu donositi optimalna rješenja u korist svih a ne samo u korist nekih. Hvala gospođo potpredsjednice. Evo kolegice Tireli vi ste i prošli put na prvom čitanju ustvari argumentirano raspravljali o ovom prijedlogu zakona i često puta si ne mogu dokučiti tko je u ministarstvu, a tko je u Saboru u ovom dijelu kad se ovako raspravlja o zakonu jer ste naveli nekoliko stvari koje ustvari navode na činjenicu da onih 7 ministarstava koliko je raspravljalo o ovom zakonu još uvijek nije dobro raspravilo i da su im promakle vrlo značajne stvari, čak i u nekom dijelu i tehničke naravi u onom sukobu kasnije i provođenja uopće zakona među inim zakonima u RH. Ono što Ono što je važno, ja sam apsolutno za Zakon o dadiljama, osobno bih čak više volio da u Hrvatskoj imamo sustav gdje bi vrtići bili nužnost, a dadilje stvarnost. Onda bi mogli njegovati obitelj, tradiciju obitelji. Ali, situacija je drugačija. U ovom trenutku mi opet donosimo jedan zakon koji se neće moći provesti na što i vi na neki način ukazujete. Donosi se zakon koji će napraviti novu diskriminaciju između lokalnih samouprava i djece i roditelja i dadilja koje žive u različitim susjednim lokalnim samoupravama i donosimo zakon koji ima intenciju u principu na neki način punjenja državnog proračuna. Ovdje je trebalo razmišljat o jednom vrlo kratkom i jasnom zakonu koji će omogućiti da ljudi mogu dati čuvati djecu, da se ta djeca prvenstveno čuvaju u roditeljskom domu i da oni koji ne mogu naći posla privremeno čuvaju tu djecu. To je trebala biti intencija, o tome ste govorili. A ovo, mi idemo u totalno drugom pravcu, idemo opet u jednom, u jednom dijelu nekakvih kompliciranih zakonskih normi koje su tako komplicirane u Hrvatskoj da ionako ne možete ništa provesti, da uvijek kad donesemo neki zakon, nitko ga ne može provoditi i onda opet imamo ono što je prije govoreno sivu ekonomiju, crnu ekonomiju, ne znam što sve skupa. - Stranka rada)** Kolega Hrg, evo da slažem se s vama u svemu što ste rekli, ali isto tako čula sam da je ministrica rekla da dolazi novi Zakon o radu pa da će se onda zajedno vidjet što i na koji način se određeni problemi po tom pitanju mogu riješit efektivnije. Mi smo jako, jako dobri teoretičari, a jako loši praktičari i to upravo pokazujemo iz dana u dan. nekako i donosimo zakone i kažemo, za svaki zakon kažemo da je super i da je on dobar i da baš dobro da je taj zakon donesen jer ćemo riješiti evo još jednu novu nišu sa nekakvim problemima. Međutim, trebali bi bit i radit sustavno na tome da argumentirano upozoravamo na stvari koje će se dogodit u praksi. Nije nam dovoljan zakon ako ga ne možemo kvalitetno primjenjivati. Svaka dobronamjerna sugestija je dobra normalno je da oni ljudi koji u određenim, koji se sa određenim problemima svakodnevno susreću znaju bolje od onog teoretskog službenika u bilo kojem ministarstvu, na koje probleme treba staviti akcent i gdje to treba napraviti pomak da bi se stvari u životu počele, počele kvalitetno i dešavat. Dok god nemamo koordinacije ne samo između ministarstava, pogotovo između ministarstava i terena, donosite ćemo zakone koji su lijepo složeni na papiru ali koji se nažalost jako, jako teško primjenjuju u praksi ili koji nam nakon nekog vremena ustvari pokažu kako zakon nije dobar jer nam se onda otvara još puno više dodatnih problema. Stjepan Milinković, replika. ovaj zakon i sa onoga radnog aspekta, ali naravno suglasan sam sa vama i u onom dijelu gdje ste rekli da nikad dovoljno napora glede unaprjeđivanja kvalitete življenja djece sa poteškoćama u razvoju, osoba sa invaliditetom. Ali i moram izraziti sumnju svakako da ove okolnosti na koje upozoravanju roditelji djece sa poteškoćama u razvoju, i roditelji naravno korisnika centra centra Stančić glede izvan institucionalnog smještaja, da će doprinijeti i da će nadalje unaprijediti. Vjerujem da će i ovo, ovaj moj istup sad reći evo vidiš sad opet imputirati na neki način, opet ovaj hoće skupljati političke bodove kao što mi je bilo višekratno na neki način predbacivano i po pitanju poljoprivrede. Pa vidite čemu ovih dana svjedočimo glede poljoprivrede. A ja želim reći vrlo jasno, žalosna je majka onome koji skuplja političke poene na djeci sa poteškoćama u razvoju ili sa osobama sa invaliditetom. Ja sam posebno nesretan jer i profesionalno preko 30 godina skrbim o djeci sa poteškoćama u razvoju, imam 2 dječja vrtića koji su besplatni, sada izgrađujem 3, imam i kvalitetan, izuzetan odnos sa udrugama osoba sa invaliditetom, sa djecom u poteškoćama u razvoju koji mogu svjedočiti mojim naporima i uvijek širokog i dobrog srca dolaska u moju sredinu. Hvala lijepo. Kolega, evo spomenuli smo, i ministrica je spomenula u svom izlaganju centar Stančić, jel tako? Ja bih samo dodala da takvih centara u Hrvatskoj imamo puno i mislim da smo svjesni svi toga da problemi postoje i da od problema ne smijemo više bježat, a dokaz tome su evo i nedavno čini mi se prije mjesec ili dva ovdje na Trgu sv. Marka upravo roditelji te djece tražili ministricu da s njom razgovaraju i da joj ukažu na određene probleme. Problemi nikad do kraja neće nestat, uvijek će neki problem postojat, ali je važno koliko se mi trudimo, odnosno koliko se Ministarstvo socijalne politike i mladih uistinu trudi da probleme riješi. Nema ministrica nikakvog pomaka od toga ako za saborskom govornicom vas kritizira, mene ili bilo kog saborskog zastupnika da na takvim osobama gradimo gradimo ili stičemo političke poene. Ona će imat nešto kao ministrica resornog ministarstva u onom trenutku kada veliki broj roditelja bude zadovoljno zakonskom regulativom i teorijom, odnosno praksom koja se na terenu dešava i kad za tu svoju djecu budu imali sve ono što kao roditelji žele da imaju. Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem. Poštovana kolegice, u jednom trenutku ste rekli, napomenuli i posebno istaknuli kako se radi o zakonu koji regulira evo jedan novi vid samozapošljavanja. Pa onda čujemo, evo često se spominje i kako danas raspravljamo o zakonu i njegov utjecaj koji će imati i na financiranje na jedinice lokalne samouprave. Ja ovaj zakon nisam doživio kao zakon koji regulira prije svega samozapošljavanje, nego podsjećam na članak 6. ovog zakona koji govori koja je to djelatnost koju mi reguliramo, to je djelatnost koja obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu u dobi do 14 godina. Dakle, mi cijelo vrijeme, vrlo često u raspravama pričamo o drugim manje bitnim stvarima, a bit ovog zakona je briga o djeci, a ne samozapošljavanje. To treba riješiti zakonom, ja se s time apsolutno slažem. Ali kad ovo naglašavam da moramo voditi računa da on regulira dakle našu želju da se onima koji su najnemoćniji, najosjetljiviji na određeni način pomogne, onda opet podsjećam na nelogičnost ne članka 37. ne članka nego članak 8. Opasnosti koje se kriju u članku 8. koje sam rekao kad je u pitanju ishođenje potvrde o nekažnjavanju i članku 9. koji omogućava da pomoćna dadilja bude ako dolazi iz druge zemlje iz EU osoba koja ne mora poznavati hrvatski jezik. To nije u skladu, vi ste rekli na naslovnoj stranici ovog dokumenta da je ovo usklađeno sa zakonodavstvom EU, s pravnom stečevinom EU, ja vas molim da je i usklađeno i sa pravnim aktima Vijeća Europe. Ja vas molim provjerite prije nego budemo glasovali o tome. Gdje je to propisano u EU da hrvatski državljani koji će čuvati djecu u Belgiji, Nizozemskoj ili bilo gdje druge, ne moraju znati jezik matične države. To treba izbaciti Kolega na tragu ste onoga evo što od prvog čitanja upozoravamo. Ovo je trebao biti Zakon o izvan institucionalnoj skrbi o djeci. Da smo mi takav zakon donijeli a ne Zakon o dadiljama i da smo u tom zakonu izvan institucionalne skrbi napisali kako se trebamo u tom segmentu brinut o toj djeci, onda bi stvari bile puno, puno jednostavnije. A djelatnost obavljanja dadilje rješavali preko Zakona o obrtu, odnosno klasifikacije zanimanja gdje bi mu točno napisali posebnim pravilnikom da dadilja mora biti u registru dadilja, da pomoćna dadilja mora biti u registru pomoćnih dadilja. Da smo onda taj dio riješili tamo i pustili da te osobe koje imaju licencu ili certifikat da mogu bit dadilje obavljaju taj svoj posao kao automehaničar, kao bilo tko drugi jer su se za to školovale i osposobile. Mi bimo ove probleme bili izbjegli. Ovako cijelo vrijeme govorimo o zanimanju, ne govorimo o djelatnosti i to je ono što će nam se obit o glavu kada ovaj zakon budemo počeli primjenjivati u praksi. Josip Borić replika. **Borić, Josip (HDZ)** Kolegice Tireli, vi ste u svojoj raspravi da će bogatije jedinice lokalne samouprave možda naći način ili mogućnost da temeljem ovog zakona sufinanciraju djelatnost dadilja na svom području. Ja vam navodim primjer grada Rijeke gdje je jedna loša vlast i SDP-ova vlast upravo iskoristila ovaj zakon da kaže da neće sufinancirati rad jedne udruge koja se bavila osposobljavanjem, certificiranjem dadilja itd. jer da je proširio to članak 6. mogućnost da se dadilje znači koriste u dobi do 14 godine. Oni su to radili svega do treće godine. I naravno nastao je problem. I onda je najlakše objašnjenje. objašnjenje. Mi ćemo izgraditi nove dječje vrtiće, nove jaslice itd. i tu ćemo institucionalno riješiti problem te djece. Jer ja zaista ne vidim smisao kad to usporedimo djelatnost dadilja sa tzv. baka servisom. Zbog čega grad sufinancirao neku dadilju koja čuva jedno ili petero ili šestero djece a ne bi pomogao nekoj bakici ili ne znam kome koja čuva također dijete svojeg djeteta. Koji je tu kriterij da bi se to razvrstavalo u dvije različite skupine. Koliko bi novaca tu trebalo biti angažirano. Ovaj zakon ne poznaje baka servis, ne poznaje kaznu za one koji ne ulaze u sustav, nisu obrtnici, nisu registrirane dadilje itd. desit će se ono što se desilo u Delnicama kako ste napomenuli, da su dadilje ali i roditelji koji su dali dijete na čuvanje svi za jednog dobili lijepo kaznene prijave. Pa sad izvolite vi evo ući u taj sustav. A stvarnost nam je sasvim drugačija. Ona govori sasvim nešto drugo i upravo ovaj zakon koji treba to riješiti, nije ni jednim člankom napravio tu razliku između baka servisa i dadilja nigdje. **Zgrebec, Dragica Kolega, neću o odlukama grada Rijeke i o tome što će financirati ili što neće financirati. Samo ću još jedanput upozoriti da nisu samo Delnice slučaj Delnice. To što smo mi trenirali strogoću i tražili one koji rade na crno upravo tu u čuvanju djece i što su i te starije gospođe i roditelji završili tamo gdje su završili. To stvarno je najmanje na čast upravo mislim Ministarstvu socijalne politike koja je u tom trenutku trebala odreagirat. Mi imamo Zakon o jedinicama lokalne samoupravu koje decidirano kažu što jedinice lokalne samouprave moraju po pitanju čuvanja djece. E sad je na svakome što će i kako će. Još nešto što bih evo spomenula. Kod nas u Hrvatskoj postoji barter poslovanje, dakle to je poslovanje gdje mi možemo razmijeniti nekakva svoja usluge, robu ili toče slično i to je legalno poslovanje. Što ako baka kaže da će čuvati dijete nekome tko će njoj napraviti nekakvu protuuslugu. Kaznit ćemo je, završit će kod suca za prekršaje ili bit kazneno gonjena. I cijelo vrijeme pričamo da ovaj zakon donosimo zbog roditelja i djece i sve što više diskutiramo i sve što više raspravljamo shvaćamo da smo sve dalje i dalje od tih istih roditelja i od te iste djece za koju se ovim zakonom zalažemo. (HDZ)** Pa kolegice Tireli u mnogom se slažem s vama. I premda smatram da nije glavni problem i pitanje ovoga zakona da ministrica odredi kako će se zvati muška dadilja. Vi ste svakako s pravom kao predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova postavili to pitanje, ali evo hrvatski jezik, poznato je bogat jezik ali svejedno u nekim zanimanjima koja su tradicijski određena za određeni spol ne poznaje taj naziv u drugom spolu pa zato mislim da ne bismo trebali hrvatski jezik nasilno mijenjati da recimo sada kažemo da će muška dadilja biti dadiljak ili recimo ženski rudar da će biti rudarica, ali mislim da je trebalo da je trebalo prihvatiti sugestiju koju smo tijekom prvog čitanja iznosili, a ta sugestija je bila da se ovaj zakon zove zakon o djelatnosti recimo izvaninstitucionalnog čuvanja djece ili izvaninstitucionalne skrbi o djeci predškolske dobi jer imamo dobre primjere i dobre prakse i u našoj legislativi. Dakle, primjerice zovemo jedan zakon, Zakon o rudarstvu, a ne zovemo ga zakon o rudarima. Imamo Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, nemamo zakon o kuharima, konobarima I stoga bi se onda i intencija bolje mogla obraditi i vidjeti u tom zakonu kada bi taj zakon kao što ste i rekli i slažem se s time, rješavao i propisivao uvjete za određenu djelatnost ma tko to obavljao. Neće u samoj primjeni biti problema u tome i ne mislim nikako da čuvati djecu ne bi mogle i muške osobe jer termin dadilja iz samog zakona obuhvaća fizičku osobu, ne kaže se kojega spola, dakle to će biti moguće, ali evo neće biti moguće u svemu primijeniti Zakon o ravnopravnosti spolova. A u ovom slučaju da tretiramo djelatnost, ali ne samo zbog ovog problema nego zbog suštinskog problema mogli bi to bolje riješiti. sa suradnicom. HNS pozdravlja ovaj prijedlog u drugom čitanju odnosno konačni prijedlog zakona cijenimo napor što je ministarstvo uspjelo kroz raspravu u prvom čitanju doći do onih preporuka od strane Sabora koje je mogla ugraditi u konačni prijedlog. Mislimo da baš na onim nekima od najspornijih pitanja koja su isticana u vrlo kvalitetnoj raspravi koja je vođena kod prvog čitanja da se unesu izmjene koje će poboljšati prijedlog zakona. I prvi puta kada sam govorila o ovome zakone govorila sam o tome da ovaj zakon daje mogućnost, daje šansu da osustavimo, da ozakonimo, da uredimo jedan dio tržišta rada koje je nažalost ne samo to, imamo ih nažalost još cijeli niz pogotovo vezanih upravo uz neke ženske poslove uz neke ženske tzv. usluge od kućnih pomoćnica do gerantodomaćica koje nisu u zakonskim okvirima dovoljno osustavljene. Evo ovo je jedan od prvih koraka. Znači ovaj zakon će dati tu mogućnost, dat će šansu. Malo prije je kolega jedan spomenuo grad Rijeku i jako ga očito žulja grad Rijeka i njegove mogućnosti, naime grad Rijeka zna se ima jedan od najboljih socijalnih programa u RH, a što a što se tiče upravo ove problematike grad Rijeka je bio jedan od začetnika odnosno u gradu Rijeci je počela ustvari ideja i počela edukacija osoba koje su se htjele profesionalno baviti ovim poslom. Naravno one su i završile u međuvremenu te edukacije ali ovaj zakon upravo zakonska podloga je nedostajala kako bi one mogle staviti ta svoja znanja u funkciju. Zato mislim da nije dobro da sa ove govornice ili sa bilo kojeg sjedišta u ovom Saboru govorimo neistine, budući da je upravo u tom gradu su ne samo ova nego i mnoge druge ideje u socijalnim programima započete, a kasnije i dignute na nacionalnu razinu kao zakonski prijedlozi. Znači mi smo svjesni situacije da institucionalna skrb o djeci u našoj državi nažalost u situaciji kada nismo dovoljno gospodarski jaki. Ne možemo sustav institucionalne skrbi o djeci postaviti na one osnove koje bi zadovoljio svih, znači državu kao socijalnu državu i njene ciljeve, a isto tako i korisnike, i da će u jednom dijelu sigurno ovaj prijedlog zakona pomoći u jednom periodu, ja se nadam ne na neki dugi rok i ne jako masovno, da se skrb odnosno briga o djeci i mogućnost da se kroz privatnu inicijativu angažiraju dadilje omogući roditeljima koji ne mogu unutar sustava naći mjesto ili ne mogu uskladiti svoje radne i ine obaveze sa radnim vremenom institucija da te potrebe zadovolje kroz dadiljstvo. Svi su ovdje naglasili i u prvoj raspravi znači na prvom čitanju smo govorili o tome da će sigurno potaknuti samozapošljavanje dijela osoba koje se bave i sada sa ovim poslom koje nemamo evidentirane

Omogućit će se i roditeljima da budu puno sigurniji kod angažiranja takvih usluga od određenih osoba, znači cijeli niz je stvari koje su ovdje puno bolje. Ovo što je kolegica malo prije govorila znači naše crno tržište ili sivo kako god hoćemo nije problem samo u ovom dijelu i sigurno da se to crno tržište neće riješit ovim zakonom, kao što ni cijelim nizom drugih zakona i u drugim djelatnostima nismo uspjeli suzbiti crno tržište. Međutim, ono što ovdje želim sugerirati vjerojatno ne kroz ovaj konačni prijedlog zakona, ali možda u nekoj budućoj izmjeni, sigurno da bi možda se pomoglo zaustavljanju tog crnog tržišta u ovom segmentu ukoliko bi uistinu postojala određena obaveza vjerojatno lokalne samouprave ili regionalne samouprave, da propiše jedan dio subvencije, ne u možda mjeri i vjerojatno sigurno ne u mjeri u kojoj je to subvencija za dječje vrtiće jer će to potaknut korisnike da reguliraju svoj odnos sa davateljem usluga, znači izložit će ga sustavu i uvest će ga u ovaj zakon odnosno pod ovaj zakon. Mi to nismo ovdje predvidjeli, znači to bi bio neki vid poticaja onoga tko koristi uslugu da da tu uslugu i prijavi, bez obzira da li se radi o obrtu ili se to radi o ugovoru o djelu, znači onom tradicionalnom obliku kojeg inače imamo kao mogućnost ugovaranja ovakvih poslova. Isto tako je bilo govora o nazivu, znači o tome kako će se zvati osobe muškog roda koje budu obavljale ovakvu djelatnost. Ja tu nisam posebno zabrinuta, ja bih ostavila muškarca kao dadilje isto tako. Vrlo su nezgodne bile sve naše jezične akrobacije i dan danas jesu nezgodne jezične akrobacije kad smo cijeli niz muških zanimanja prevodili u ženska zanimanja i loše zvuče, a da ne kažemo da su neki potpuno nerazumljivi. Prema tome, ako se nešto kao posao zove dadilja neka tako i bude makar bilo u ženskom rodu, neka se ne uvrijede kolege muškarci. Mi žene isto tako radimo cijeli niz poslova koje imaju tipično muški naziv, prevođene su, nisam sigurna da je to uvijek najuspješnije i najbolje da se to čini, u duhu naravno jezika, hrvatskog jezika. Mi bi naravno voljeli da zakoni rješavaju sve naše probleme, ovdje je naravno vrlo dobro poentirano na problemima sive ekonomije i crnog tržišta, međutim ne možemo biti u zabludi da ćemo pojedinačnim zakonima sve moći riješit. Naime, ovdje će sigurno trebati rješavati ovaj prostor sive ekonomije i kroz Zakon o radu, odnosno o mogućnosti fleksibilizacije tržišta rada i uopće obavljanja ovakvih djelatnosti. Za sada to nije u u okviru tog zakona dobro riješeno. Nadajmo se da će uskoro novi zakon koji će i to regulirati doći u ove saborske klupe pa će onda biti vjerojatno manje rasprava o tome koliko u pojedinim djelatnostima ima crne odnosno sive ekonomije jer će i oni koji stupaju na tržište, a i oni koji traže usluge na tržištu rada imati i trebali bi imati interesa da te djelatnosti prijavljuju. Hrvatska narodna stranka će podržati ovaj prijedlog zakona. Naravno, budući da ga prvi puta uopće uvodimo mislim da će vrijeme pokazati da li i u kojoj mjeri će biti potrebne veće ili manje promjene promjene i toga se ne treba bojati, ne treba se bojati naime da se stvari trebaju mijenjati onda kad za to vrijeme dođe. Hvala lijepa. Hrg. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa, gospođo potpredsjednice. Poštovana kolegice, vi ste spomenuli jako puno puta crno tržište i tu zonu. Ja bih rekao da se ovdje ipak možda ne radi o crnom tržištu, da se ovdje radi o tržištu iz nužde. To je ono što ovoga trenutka imamo prisutno. Ono što se iz rasprave može vidjet, da je ustvari glavna intencija po tome bi praktički trebala biti rješavanje tog tržišta koje nije u sustavu, a ja mislim da bi trebao ovaj zakon ustvari imati kao glavnu intenciju rješavanje problema roditelja koji nemaju kome ostaviti djecu kako bi mogli otići na posao ako imaju sreće. To je onako ono što je vrlo važno i u ovom dijelu. I ovaj zakon kad govorimo onako još razmišljajući i slušajući rasprave ustvari me navodi na jedno, da će ovaj zakon biti dobar za one koji imaju novaca, znači on će na taj način rješavati i dio zapošljavanja i rješavat će probleme dakle roditelja koji imaju novaca, ali neće biti dobar za one koji nemaju novaca, a takvih imamo najviše. I ono što je još važnije, nemojmo baratati puno tim pojmom u ovom sektoru crnog tržišta jer dao Bog da imamo jako puno potreba za dadilje, jako puno potreba za vrtiće, jako puno potreba za čuvanje djece jer nažalost trendovi nam idu u sasvim drugom pravcu. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Nada Turina-Đurić. Ja sam samo u svojoj raspravi htjela naglasiti da se radi o ono što sam rekla više puta, o mogućnosti, o sustavljanju jednog dijela tržišta usluga iako to grubo zvuči kad govorim o djeci ali to je naprosto tako i da taj dio usluga ne bi smjeli nikako brkati sa institucionalnom brigom o djeci, o ciljevima koje hrvatsko društvo i Hrvatska država pred sobom ima kao socijalna država, a to je da ima sustav institucionalni i kvalitetan sustav, bez obzira bio on privatni ili javni, u kojem će se vodit sustavna briga o djeci u smislu predškolskog odgoja. Znači ovo je jedna mogućnost jedne dodatne usluge, jedne povremene vjerojatno usluge, privremene usluge ili kako god hoćemo i mislim da smo od toga napravili malo preveliku kapelicu u odnosno u stvarnosti na problem koji jest. Hvala. U ime kluba HSU-a kolega Višnja Fortuna. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice, poštovana ministrice sa suradnicom. Ja bih ovdje, evo zapravo nakon slušanja ovih svih naših rasprava zaista isto tako rekla da je ova rasprava bila poslije podne vjerojatno ne bi bila takva sigurno. Mi smo ovdje ostajali kasno u noć i puno toga smo što smo danas rekli tada nismo rekli, ali dobro. To je tako. Drugo, da smo se odmakli od Zakona o dadiljama, od teme Zakona o dadiljama i to je točno, ali zato što smo pričali područja koja uopće nisu sastavni dio ovog zakona. I naravno da smo u konačnici shvatili da smo se odmakli od Zakona o dadiljama. Isto tako, moje je osobno mišljenje, da vezano za djecu s teškoćama u razvoju to sam rekla i u replici moram ponoviti zaista da nije pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom na tom području i dala suglasnost zapravo tog dijela sigurno da bi se borili Hrvatske stranke umirovljenika da bi se i nadalje borili na onaj prijedlog koji smo istakli da bude oštećenje, zapravo najbitnije i najvažnije, a ne broj djece pa neka bude ako sjećate da sam rekla u prvoj raspravi neka bude i jedno dijete i samo jedno dijete i samo jedna dadilja zaslužilo bi pozornost i pažnju jer to je izuzetno bitno. Međutim, poštujem i uvažavam mišljenje pravobraniteljice i zbog toga u tom dijelu više zapravo mislim što se kluba Hrvatske stranke umirovljenika rasprave više nema na tom području. A što se tiče socijalne osjetljivosti baš upravo za to područje, za tu djecu, za osobe sa invaliditetom 35 godina na tome radim i 35 godina od socijalne osjetljivosti mislim da se o njoj ne govori ona se radi svojim djelima. Sada bih se vratila zapravo na Konačni prijedlog zakona o dadiljama gdje smatramo da je on sada dobar, kvalitetan, zapravo puno bolji i vrlo bitno bih istaknula činjenicu da su argumenti koji su u raspravi davani, da su ti argumenti većinom i prihvaćeni što mi je jako drago te sada u ovom trenutku ovaj zakon predstavlja jednu sigurnost, jednu preglednost sustava vezano uz izvan institucijsku skrb o djeci. ovdje se sada uvodi red u tom području, u toj djelatnosti čime se smanjuje siva ekonomija, potiče se sigurno žensko poduzetništvo što će sigurno se složiti i kolegica Tireli da Tireli da nam je i žensko poduzetništvo itekako bitno i važno. Zatim veći doprinos daje se zapošljavanju osoba koje će obavljati poslove putem samozapošljavanja ili putem zapošljavanja. Dobro je da smo nakon rasprave u prvom čitanju iz predloženog teksta zakona uklonjene da su odredbe koje bi omogućavale da se djelatnost dadilja obavlja u okviru trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću te zadruga. To smo svi zajedno se s tim složili i evo toga više u ovom prijedlogu prijedlogu zakona, konačnom prijedlogu nema. obavlja se na razno razne načine. Međutim, on je sada dobio zakonski okvir gdje će se podići sigurno kvaliteta usluge dadilja na jednu višu razinu a roditeljima na taj način je dobivena jedna sigurnost, kvalitetnija skrb za djecu. Roditelji sada imaju pravo izbora postojat će imenik dadilja gdje će oni biti sigurni da su to dadilje koje su prošle od obrazovne do zdravstvene sve moguće, sve što je potrebno u okviru zakona i moći će biti sigurno sigurniji kada odlaze na svoja radna mjesta i ostavljaju svoju djecu. Isto tako, osigurava se jedan nadzor nad obavljanjem djelatnosti dadilje. Dakle, i sigurno jedna mogućnost izvan institucijske i institucijske skrbi za djecu. Međutim, ovdje bih napomenula da što se tiče ovog izbora sigurno da će biti i situacija i to je dobro da ih ima, da će djeca biti smještena u instituciju predškolskog odgoja, a u onom periodu kad institucija ne radi a znamo da radi obično do 4 sata kao i roditelji što isto smatram da nije dobro. Roditelji imaju sad mogućnost i na taj način putem dadilje ono vrijeme dok moraju biti još na poslu to vrijeme nadopuniti i sa ovom skrbi za djecu. Na taj način će se zapravo osnažiti sigurno obitelj i na taj način će se zaštita prava djeteta sigurno pojačati još. Propisano je točno sve što obuhvaća djelatnost dadilje, ja to neću sad tu spominjati ponovno. Imamo ga propisanoga. Ona mora imati, ali ću samo reći što je bitno, mora imati srednjoškolsko obrazovanje i stručnu osposobljenost sukladno odredbama zakona gdje ona dobiva nakon toga certifikat za obavljanje te djelatnosti. Upisane su dadilje u imenik dadilja. Sada će biti upisane i pomoćne dadilje u imenik dadilja što isto smatram jako bitnim. Što se tiče gornje granice za obavljanje, dobne granice za obavljanje posla dadilje slažem se zaista s tim da ta granica neće biti bitna obzirom da svaka dadilja mora dobiti zdravstveno uvjerenje za sposobnost za rad kod ovlaštene zdravstvene ustanove. Prema tome, ako dobije zdravstveno uvjerenje ona je i sposobna za obavljanje te djelatnosti. Isto tako, sukladno programima i odredbama posebnog propisa kojim je uređen djelokrug jedinica lokalne i područne samouprave svaka od njih može sudjelovati i bilo bi dobro da sudjeluje u sufinanciranju djelatnosti. O tome je isto bilo puno rasprave. Sigurna sam i naravno da to ovisi o sredstvima, ali do sada te mogućnosti nismo niti imali i sigurno da će svaka, ako će se iznaći ikakva sredstva i ikakve mogućnosti da će se to učiniti. To ne znači da će se plaćati to, nego će se sufinancirati. Taj iznos može biti vrlo mali, a pomoć može biti zapravo sigurno značajna. Bitno je naglasiti da nadležnost za obavljanje tih poslova i gotovo najveći dio ide na obiteljske centre. Obiteljski centri kao što smo i rekli u raspravama danas, to znamo, da nisu dovoljno ekipirani. Isto tako znamo da mislim da jedan obiteljski centar još ali taj se posao bude još zasad obavljao u obiteljskom centru u Gradu Zagrebu da nemaju dovoljno zaposlenih i tu je eto na sadašnjem našem ministarstvu velika odgovornost da osnaži te obiteljske centre kako bi oni mogli uz poslove koje sada imaju zapravo obavljati i ove dodatne poslove koji neće biti niti jednostavni niti maleni. Inspekcijski nadzor, što je dobro, nad provedbom zakona provodi Ministarstvo za socijalnu politiku putem svojih inspektora, a nadzor nad provedbom zakonskih propisa će provoditi Državni inspektorat. Nadamo se da neće imati tu puno posla, ali dobro je da imamo tu odredbu. možda ćete se iznenaditi, otvoriti jedno novo područje koje smo napomenuli prošli puta na Odboru za zdravstvo, napominjem ga ne zato da ga sad prvi puta govorim nego jednostavno da u prisutnosti naše ministrice da čuje, a u izmjenama i dopunama zakona koje će biti vezani na područja socijalne skrbi, socijalne zaštite i tih područja da kažem da postoji i jedno, potreba koja nije mala kako bi se reguliralo područje gerontodomaćica i gerontodadilja. Sigurna sam da bi to bio veliki iskorak u razvoju izvaninstitucijske skrbi za osobe starije životne dobi kao i alternativa institucijskoj skrbi. Ovdje bih naglasila da je ovo prigoda podsjetiti, svi ste toga svjesni, da je broj osoba starije životne dobi u stalnom zapravo porastu i da se tu nameću nove potrebe u sustavu socijalne i zdravstvene skrbi zapravo potreba potreba novih usluga koje nam danas sigurno nedostaju. I nedostaje nam zakonski okvir za njih. Prema tome, svjesni smo isto tako činjenice da na tom području ima također puno rada na crno. Kolega Hrg je rekao govorimo samo o radu na crno, ali ovo je isto tako zaista rad koji se radi i obavlja nije nimalo jednostavan i nije nimalo mali broj toga, međutim još uvijek nemamo zakonskog okvira i nemamo nikakvih podataka o njemu osim mi koji se bavimo tim područjem pa imamo neke naznake, naznake, ali to nisu relevantni podaci za iznošenje. Prema tome, potrebno je isto tako obrazovati te osobe koje bi se bavile tim područjem. Isto tako trebali bi imati zdravstveni imenik pružatelja tih usluga što bi evo zaista bilo od izuzetne i važnosti. Sigurni smo da u ovom trenutku nedostatak zakonskog okvira omogućava mogućnost brojnih manipulacija, svjesni ste i vi toga, bilo je i po novinama, koje se odnose na osobe starije životne dobi koje vrlo često puta ostaju sami u svojim domovima, u svojim stanovima gdje još jednom naglašavam nužnost i opravdanost upravo zakonskog okvira ovog područja bilo to u izradi postojećeg ili u izmjenama zakona koje sam već jedanputa rekla s područja socijalne skrbi. Za sve ovo što sam danas istakla i sve ono što sam u raspravi imala u prvom čitanju klub HSU-a podržat će ovaj prijedlog Zakona o dadiljama za koji zaista smatramo da je veliki iskorak i da će biti i da je ovakav kakvog sad imamo kvalitetan. To ne znači da ćemo u praksi kad se počne provoditi i mi biti suočeni s tim da će se on možda morati mijenjati i da će doživjeti i izmjene. Jer jedno je papir i znanja a drugo je praksa i teren. Hvala lijepa. Hvala. Replika, Dujomir Marasović. ovo se odvija pred tv kamerama i zato je rasprava ovakva kakva jest, a da nije kamera da bi to onda bilo u tri minute. Onda što ste vi govorili deset minuta nije mi jasno, čemu? Ali ono što želim reći pitajte vi svoju Vladu i predsjedništvo ovog Sabora ovo je pitanje, ovo je odgovor vama, prestanite nam više govoriti to da nije televizije, zašto stavlja "kamilice" teme ujutro dok su tv kamere uključene, a sve što je imalo važnije poslijepodne i navečer? Zapravo vaša Vlada i predsjedništvo Sabora uopće ne stavlja na dnevni red ovog Sabora važne teme za Hrvatsku. Važne su dadilje i važno je ovo pitanje, pa HDZ ih je podržao, pa normalno. Što imamo o tome i raspravljati? Sve stranke će to podržati. Moglo je biti bolje, ok. Ali vi ste kolegice, odnosno vaša ova Vlada je stvorila u Hrvatskoj 400 tisuća dadilja. Ne 15, 400 tisuća dadilja. I do kraja ovog mjeseca bit će ih 410 tisuća dadilja. To su teme koje mi ovdje trebamo pred tv auditorijem Hrvatske raspraviti i dati odgovore. Vi nam to ne pružate šansu. I zato se narod, ovdje radni u Saboru, mora hvatati evo ovih tema što sam rekao, "kamilica" tema. To je odgovor. Hvala. Kolega Marasoviću ja sam raspravu imala kad je bila rasprava navečer u 20 sati. I rasprava je trajala onoliko koliko je trebala, ali bila je navečer u 20 sati. Nisam čekala i nisam gledala kada budu kamere ili kada ne budu kamere. To je prvo i u tom dijelu mi zaista ne možete ništa reći i nikom od nas ovdje. Međutim, ovdje bih htjela reći vi ste sada rekli da imamo teme koje su važne za Hrvatsku i koje nisu važne za Hrvatsku. Ja smatram da su sve teme koje dođu ovdje u Hrvatski sabor važne za Hrvatsku i ne bih se složila s vama nikako da imamo nevažne teme ovdje na stolu. Zaista ne, jer to je nešto što smatram da nije uopće potrebno na taj način reći, a kamoli u ovom trenutku pred kamerama govoriti. Isto tako vezano za ono što ste sada vi sami rekli, da upravo se koristi prilika jer ne morate nigdje drugdje reći, sve ono što nije bio zapravo danas tema Zakona o dadiljama, evo to imamo i to ste sad dokazali jer su kamere uključene, zato tako i govorite. Hvala lijepa. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Pa kolegice Fortuna, mislim da ste nam, nama ostalim zastupnicima vrlo neumjesno na početku vašega izlaganja prigovorili da raspravljamo sada o nečemu samo zato što su uključene kamere. Dakle, raspravljali smo o ovom zakonu, ne mislim da je skrb o djeci kamilica zakon, to je važan zakon. Mnogi od nas raspravljali su o njemu i kada je bio i u popodnevnim satima, o vrlo važnim temama oko standarda, oko nametanja daljnjih obaveza jedinicama lokalne samouprave oko provođenja nadzora i vidimo da su neke od tih naših ozbiljnih primjedaba i uvažene u ovom tekstu zakona. Stoga ne znam sad, vi ste nam tako prigovorili a onda ja vas pitam je li ste zbog kamera, zbog televizije ili zbog čega proširili raspravu ovoga zakona o nekoj sasvim drugoj temi, a to su gerontodomaćice, dadilje itd. i to je važna tema, i skrb o starim osobama je važna tema, poglavito je važna tema da donesemo zakone koji onemogućavaju zlouporabu prema tim starim osobama. Ali pitam vas, a zbog vaše prve rečenice, je li to zbog televizijskih kamera jutros? Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Višnja Fortuna. Evo, ovo što sam na početku rekla zaista, mislim možete misliti što god želite, ali nije zbog kamera. Jer da je zbog kamera sigurno bi i drugačije govorila, jer to mislim, meni meni osobno nije bitno. Međutim, izazvalo, rekla sam to upravo iz razloga što danas u ovom raspravama, nisam brojila koliko puta je bilo spomenuta djeca s teškoćama u razvoju. Spomenuta su bila, ne znam, evo ne znam broja koliko puta i upravo zbog zbog tog dijela sam se i na taj način obratila kad sam govorila jer sam ja u replici prije toga rekla, to ne znači što sam ja to rekla, nego svi smo znali i kroz odbore i kroz sve da je upravo pravobraniteljica za osobe s invaliditetom nije dala primjedbu na to. I u tom dijelu sam smatrala da je to područje, ako ako pravobraniteljica koju po treći puta govorim izuzetno cijenim i poštujem, i zbog toga sam tako počela moju raspravu. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva na redu je kolegica Dunja Špoljar. Hvala potpredsjednice, uvažena ministrice, kolegice i kolege zastupnici. Ja ću pokušati raspravljati na razini struke. Iako će možda nekome zazvučati vrlo čudno, ljestvica top pet roditeljskih strepnji odnosno strahova statistički je utvrđena ovako: na 5. mjestu je strah da će dijete imati probleme s tjelesnim izgledom, odnosno težinom, biti pretilo ili patiti od anoreksije. 4. po redu najčešća roditeljska strepnja je bullying, hoće li se moje dijete uklopiti u društvo i hoće li biti prihvaćeno. 3. strepnja po učestalosti je ona od nesreća i ozljeda, na 2. mjestu je bojazan da će netko napasti ili povrijediti moje dijete i na kraju najčešća strepnja svih roditelja temelji se na velikim a ponekad i prevelikim očekivanjima upravo njih, roditelja, hoće li moje dijete dobiti obrazovanje i mogućnosti kako bi imalo prilike u potpunosti iskoristiti svoje potencijale. Zato je izbor koji nam nudi Zakon o dadiljama dobrodošao. Roditelji mogu koristiti izvan institucionalne usluge, usluge dadiljanja kako bi ublažili vlastite strepnje, dijete će biti zbrinuto u manjoj skupini, ako roditelj to želi i ako to može. U vlastitom domu imat će dadilju samo za svoje dijete, odnosno djecu, neće mu nos neprestano curiti, neće piti antibiotik jednom u dva mjeseca, neće biti mokro ni minutu dulje njego je nužno, imat će neometan ritam sna, igre i hranjenja. S druge strane, mogu izabrati institucionalni predškolski odgoj, odnosno vrtić u kojem rade educirane odgojiteljice i odgajatelji koji znaju i razumiju gdje dijete jest u određenom trenutku svog razvoja i koji su utjecaji koji tome pridonose, osobito psihološki i socijalni jer djetinjstvo je razdoblje brzog i složenog razvoja, utjecaj iz ranog djetinjstva utječu na čitav kasniji razvoj. Poznavanje prirode procesa ranog razvoja pomaže u razumijevanju kasnijih složenih ponašanja. I poznavanjem dječjeg razvoja kompetentnije unosimo promjene u život djeteta i rješavamo probleme koje djetinjstvo nosi. Vrtići u Hrvatskoj provode razvojno primjerene programe koji su dovoljno otvoreni prema potrebama djeteta i njegove obitelji da imaju jasnu, naglašenu interaktivnu dimenziju sa tendencijom da postanu transakcijski, odnosno omoguće djetetu što aktivniji utjecaj na vrtićko okruženje kako od prostora, opreme do sadržaja i načina interakcije s odgajateljem. No, vrtići u Hrvatskoj često imaju liste čekanja. Ovim zakonom roditelji će moći uz moguću participaciju grada ili općine, koji će odluku o sufinanciranju donijeti temeljem svog programa skrbi o djeci, uvida u liste čekanja ili prepoznavanja specifične individualne potrebe djeteta, potpuno legalno nadmašiti to razdoblje koristeći usluge dadiljanja, te savladaš i sve svoje strepnje, uputiti dijete u svijet koji omogućava izražavanje djetetove osobnosti, njegovih interesa, navika i stavova. Hvala. Hvala. Sljedeća u pojedinačnoj raspravi, Martina Banić. Izvolite kolegice. **Banić, Martina (HDZ)** Hvala gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvažena ministrice, kolegice i kolege. Za konačno prijedlog Zakona o dadiljama možemo reći da je pokušaj poboljšavanja pomoći i podrške prvenstveno mladim obiteljima koje su dana uz poskupljenje životnog standarda, svakodnevne borbe za egzistenciju suočene i sa dugačkim listama čekanja u vrtićima. Danas godišnje ostane preko pet tisuća djece bez svog mjesta u vrtiću. Najteže je roditeljima s bebama. Za njih u svim vrtićima u državi su predviđena samo 202 mjesta i to samo u pet gradova u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Puli i Osijeku. U drugim gradovima uopće ne postoje ustanove koje bi roditeljima mogli povjeriti dijete mlađe od godinu dana. To je sigurno i razlog zašto po nekim grubim procjenama u Hrvatskoj ima oko 15 dadilja koje baš sve do zadnje svoj posao rade bez računa i bez staža. Roditelji im za čuvanje djeteta koje katkad uključuje i obavljanje kućanskih poslova plaćaju između 2 i pol tisuće i tri tisuće kuna a nekada čak i pet tisuća kuna i više. Možemo reći da je Zakon o dadiljama rezultat potrebe u društvu za zbrinjavanjem djece koja zbog preblokiranih vrtića nemaju mogućnost odgovarajuće skrbi. Tete koje čuvaju djecu a neke to rade cijeli život, u Hrvatskoj nisu imale priliku svoj rad ozakoniti i sada će to biti moguće i ovim zakonom više neće raditi na crno. I zato mogu reći da je ovaj zakon i korak koji bi trebao ići u smjeru profesionalizacije zanimanja dadilja i uspostave kvalitetnog servisa koji će zadovoljavati potrebe roditelja i biti u interesu djece. U Hrvatskoj je manjak institucionalnih kapaciteta za smještaj predškolske djece i višak nezaposlenih osobito žena. Suočeni smo s činjenicom da dnevno 700 ljudi ostane bez posla i da brojka nezaposlenih vrtoglavo raste, da je svaka treća nezaposlena osoba mlađa od 34 godina. Ovaj zakon nada je za dio žena koji šansu za samozapošljavanje vide i u poslu dadilje čemu su dosad pribjegavale uglavnom kućanice, mlade umirovljenice ili studentice pri kraju studiranja. Kolegice i kolege drago mi je što je Zakon o dadiljama imao priliku doći u Sabor u dva čitanja, pa su tako ipak uvaženi i neki od prijedloga iz prethodne rasprave. Tako su prihvaćeni prijedlozi da se iz predloženog zakona ukloni odredbe koje omogućavaju da se djelatnost dadilje obavlja u okviru trgovačkog društva i zadruge. Mogućnost osnivanja trgovačkih društava od strane dadilja otvarala je veliki prostor za manipulacije i zlouporabe. Također prihvaćena je primjedba koja se odnosila na potrebu da se i pomoćne dadilje upisuju u poseban imenik kao i preciznije propisivanje poslova koje obavljaju pomoćna dadilja. Jednako tako produžen je rok za usklađivanje za još godinu dana. Svakako treba podcrtati i spomenuti izmjene članka 37. U prvom čitanju se upravo oko tog članka puno raspravljalo i dobro je što je promijenjeno odnosno da je maknuta riječ dužne, jer je u prethodnom članku stajalo. "Da su jedinice lokalne i područne uprave i samouprave dužne subvencionirati obavljanje djelatnosti". Svjesni smo situacije u lokalnim samoupravama i o njihovim proračunima koji su itekako tanki. Međutim i dalje ostaje pitanje vezano za obiteljske centre i za njihovu ulogu i značaj. Osim što nemamo organizirano obiteljske centre u svim županijama, ostaje pitanje postojeće ekipiranosti i utvrđivanja jasnijeg načina rada s obzirom da je pred njima posao utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje. Stoga je nužno pronaći rješenje za osnaživanje obiteljskih centara. Nadalje mislim da je trebalo utvrditi i kriterije prema kojima u istoj grupi ne mogu biti djeca od godine i npr. od deset godina zato što djeca od godine dana i od deset godina nemaju iste potrebe, nemaju iste interese i mislim da se o tome trebalo isto tako razmišljati. Isto tako ja ću spomenuti djecu s poteškoćama u razvoju, također cijenim mišljenje pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom ali ipak mislim da nije dobro da zakon striktno predviđa da se za svako dijete sa teškoćama u razvoju smanji broj djece za jedno po čuvanju. Mislim da je trebalo procijeniti koje su to poteškoće pa sukladno tome donijeti odluku da li je dovoljno da se to smanji za jedno dijete ili je možda potrebno dvoje djece ili više. Kad spominjem djecu s teškoćama u razvoju želim podsjetiti na otvoreno pismo roditelja djece s teškoćama u razvoju ujedinjenih u grupu pomozimo djeci s invaliditetom koji su uputili pismo premijeru i u kojem ustvari izražavaju svoje nezadovoljstvo sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom znanosti i Ministarstvom socijalne politike i mladih. Roditelji tvrde da ta ministarstva nisu učinila ništa da riješe bar dio problema koje muče roditelje djece sa invaliditetom. Kolegice i kolege ja uistinu cijenim sve napore koji se čine kako bi se obitelji u Hrvatskoj olakšao život i kako bi im se omogućio dostojni život. Zato i podržavam Zakon o dadiljama ali ne smijemo dozvoliti da najranjivije skupine našeg društva tjeramo na ulice da tamo traže rješenje svojih problema. Hvala. Hvala. Na redu je kolegica Ivanka Roksandić. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospođo potpredsjednice, uvažena ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa evo danas smo zaista dosta čuli u drugom čitanju u ovom zakonu. Mislim da je on važan i prevažan prije svega u cilju osnaživanja obitelji i pružanja potpore poglavito mladim obiteljima kojima je zasigurno u ovom društvu u kojem se svakodnevno susreću ja ću reći i sa neimaštinom jer dolazim iz takvog kraja gdje sve više i više ljudi nezaposleno, gdje je u posljednjih mjesec dana i više tisuća ljudi ostalo bez posla i to mladih ljudi prema podacima Zavoda za zapošljavanje u Sisku. Potrebno im je zaista omogućiti da barem taj jedan dio tih njihovih problema, a to je skrb o djeci bude olakšana. Hoćemo li mi to učiniti ovim zakonom. To je pitanje koje se postavlja pa ja ću reći iz svih naših rasprava. Zašto? što smo učinili u prvom čitanju da smo svi zajedno poboljšali zakon evidentno je. Evidentno je da je ostalo ovdje da se ova djelatnost može obavljati, ispričavam se isključivo kroz registraciju obrta i to je dobro. ali nakon ovoga što se događa ovih dana sa obrtnicima, što se dešava s najavama oko računa, oko naplate PDV-a bojim se da ni jedna od ovih 130 dadilja koje su osposobljene za obavljanje ove djelatnosti zasigurno u u ovom periodu koji im je dopušten od godine dana da registriraju ovaj svoj obrt će se teško na to odlučiti. Zašto? Upravo iz ovoga što im je neizvjesnost opstanka obrta prije svega danas vrlo neizvjesna. Danas ovdje stalno spominjemo 15 tisuća dadilja koje rade na crno. Ma kolegice i kolege mislim da griješimo. To nisu dadilje, to su osobe koje čuvaju djecu na crno, zaista nije regulirana ova djelatnost. Mi danas u Hrvatskoj prema podacima koje imamo imamo oko 130-ak osoba koje su osposobljene za obavljanje poslova dadilje. Ne može dadilja biti svaka baka koja nije osposobljena. Ona može, ima pravo čuvati djecu svoje unuke ali ona neće biti dadilja. Mislim da ovdje to moramo naglasiti. Bojim se da se u ovim raspravama isto kao što se i u raspravama o sufinanciranju poslova dadilja dovodi u pitanje opstanka dječjih vrtića. Kolegice i kolege, od same rasprave o ovom zakonu mislim da smo nešto pobrkali, pobrkali smo ono što se zove Zakon o predškolskom odgoju i ovaj Zakon o dadiljama. I ja bih ga isto nazvala radije o izvaninstitucionalnoj skrbi u području u skrbi za djecu. Zašto smo to pobrkali? Zato što kažemo da je sada omogućeno i to je dobro ministrice što ste prihvatili da kao što je rekla kolegica Banić ne postoji više u članku 37.ovoga zakona ta riječ dužna je jedinica lokalne samouprave sufinancirati poslove dadilja jel neke jedinice lokalne samouprave, a moramo znati da Zakon o predškolskom odgoju i definira da jedinice lokalne samouprave a i Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi isto tako definira da poslove predškolskog odgoja sufinanciraju gradovi i općine na svom području, a neke jedinice su zaista već su i neki kolege rekli financijski na koljenima, ne mogu ni tu djelatnost sufinancirati, sufinancirati, ne mogu sufinancirati ni djelatnost osnovnog školstva što je isto tako zakonom regulirano. Zašto spominjem i osnovno školstvo? Pa reći ću vam zašto. Ovaj zakonom omogućuje da dadilje čuvaju djecu do 14.godine. što bi jedinici lokalne samoupravi, gradu, općini značilo da ako roditelj odabere dadilju i čuva dijete od 7.do 14.godine da on mora sufinancirati ustvari i ja bih rekla i produženi boravak u osnovnim školama. Jel tada djeca koja idu u dječji vrtić, a znamo da jedinice lokalne samouprave sufinanciraju dječje vrtiće, znači djeca do 7.godine života do polaska u školu će imati sufinanciranje programa, a ona koja se nalaze u eventualno u tzv. produženom boravku u osnovnim školama, one jedinice lokalne samouprave koje ne mogu sufinancirati taj program neće ga i ne sufinanciraju ga. Ali ako roditelj uzme dadilju i čuva dijete sa 7, 8, 9, 10 godina onda bi trebao sufinancirati čuvanje i brigu takvoga djeteta. Mislim da tu nisu izjednačene sve mogućnosti roditelja, da nisu svi roditelji jednako nisu izjednačeni i da to ne bi bilo dobro. Isto tako želim ukazati na još neke probleme. Dobro je što ste prihvatili, a danas nitko nije ovdje govorio o obrazovanju odnosno osposobljavanju osoba za dadilje, da ste u članku 22.i 23.preciznije utvrdili da te poslove osposobljavanja može izvoditi isključivo ona obrazovna ustanova koja se bavi obrazovanjem odraslih, da je ta ustanova za to dobila dopuštenje ministarstva koje se bavi obrazovanjem, jer se bojim da raznorazne ili udruge ili institucije koje će evo samo zatražiti da osposobljavaju dadilje neće dobro provoditi to osposobljavanje, zato je dobro da su ovi članci 22.i 23.regulirani. Nešto na što sam još upozoravala kod prvog čitanja ovoga zakona i rasprave je i članak 26. U svom odgovoru i na odboru na kojem sam sudjelovala, a i na plenarnoj sjednici ministrica je rekla da ustvari Ministarstvo uprave i čini mi se Odbor za zakonodavstvo kažu da se ovaj članak, a ja sam predložila da se točno definira u članku 26.tko određuje uvjete prostorne uvjete gdje će se izvoditi, čuvati odnosno koje će dadilja koristiti. Navodi se sada da je to ured državne uprave. Znamo da su ti uredi državne uprave različito organizirani po županijama. Znači u jednoj županiji bi to mogla raditi Služba za gospodarstvo u drugom Služba za društvene djelatnosti. Zašto je to važno? Važno je da takvi prostorni uvjeti budu ujednačeni. Nadam se da će pravilnik koje će donijeti ministarstvo donijeti točne kriterije koje trebaju ti prostorni uvjeti zadovoljiti. Onda bi eventualno mogli stajati ovo ured državne uprave u županijama. Vjerujem da će i Hrvatska udruga dadilja biti zadovoljna ovim rokom kojeg ste pomakli i produljen je na godinu dana od stupanja na snagu zakona da se prilagode oni oni svoje poslovanje i da se prilagode ovom zakonu. Ali moram nešto napomenuti ministrice, opet i u ovom konačnom drugom čitanju stoji u prijedlogu da za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva. To vrlo često nalazimo kolegice i kolege u prijedlozima različitih zakona, no međutim to nije istina. Nije istina i zato što su neki kolege spominjali obiteljske centre. Obiteljske centre koji su ovdje dobili vrlo značajnu ulogu, to i pozdravljamo, ali moramo reći da ti obiteljski centri a nekoliko kolega je to već reklo i kolegica, nisu ekipirani. Vi imate kad pogledate sve obiteljske centre najviše jedan obiteljski centar koji ima 8 zaposlenika, a imaju od 3, 5 do 8 zaposlenika za ove poslove koje im sada dajemo, koji su vrlo važni i odgovorni u obiteljskom centru, a mislim da bi ih oni i trebali raditi, mislim da neće biti dosta djelatnika i da ćete ovdje trebati osigurati zaista dodatna financijska sredstva u državnom proračunu kako biste ekipirali obiteljske centre. I još nešto, mislim da velike obveze, velike ovlasti ste dali i centrima za socijalnu skrb kolegice i kolege, ali ministrice nažalost u godinu dana u tim centrima ništa se nije desilo osim promjena ravnatelja centara, a mislim da tamo ljudi koji rade, kojih isto nije dosta dobili su i prema ostalim zakonima koji su vezani uz socijalnu skrb itekako puno obveza i odgovornosti. Dobar je zakon, mislim da ga treba podržat al mislim da se moramo kolegice i kolege, a iz današnje rasprave je to proizašlo, baviti i ostalim problemima unutar socijalne skrbi jer to je zaista jedno prevažno područje Pa evo kolegice vi pozivate u svojoj raspravi koja je bila vrlo zanimljiva vjerojatno kao osoba koja ima određenog iskustva iz tog cijelog sektora i radnog i životnog, na neki način na još dodatno normiranje tog cijelog sustava i na još dodatno institucionalno nekakvo uokvirivanje. Pogledajmo možda stvari sa drugog aspekta. Imali smo praksu, evo ovakvu kakvu imamo, desetljećima traje ta praksa tog čuvanja djece. Koliko imamo primjera negativnih pojava, koliko imamo primjera nekih oblika nasilja nad djecom, zlostavljanja djece, recimo iz ovakvog sustava kakvog smo imali do sada pa da ništa ne učinimo u njemu. Ja mislim da taj sustav kakav je bio do sada, kakav je god bio, bio na crno, na bijelo, na šareno, nije donio toliko neke negativne pojave u odgoju djece. A sad ovo dodatno normiranje na koje se vi pozivate, što normiranje, što licenciranje nekakvo pa što dodatni normativi za prostore, prostore, pa onda još dodatni trošak prema lokalnoj samoupravi, zar i u tom dijelu mi zaista moramo baš sve zakonom ograničit. Hoće li više u ovom društvu ostat ikakvog nekog prostora za malo slobode, da ljudi mogu normalno živjet i raditi, a bez da ih netko sustavno ukalupljuje i uokviruje. I s druge strane, ono s čime se potpuno slažem to je naravno problem općine i gradova i županija koji uvijek moraju preuzimati jedan dio obveza, tereta i odgovornosti i u ovom dijelu, a zapravo fiskalni kapacitet im je sve manji i sve manji i manji, a dodatni zadaci se stalno pred njih stavljaju i dodatni financijski tereti. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Ivanka Roksandić. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala. Ma kolega gledajte, mislim da me u potpunosti niste u svemu razumjeli. Ja se nisam zalagala za dodatno nego samo da se neke stvari unutar postojećeg prijedloga zakona zaista dobro reguliraju jer ako smo ovo proglasili djelatnošću, a jesmo i ovaj zakon to upravo regulira i ta djelatnost će se obavljati putem obrta, dakle Zakon o obrtu ima svoje neke zakonitosti. A s vama se potpuno slažem da smo i do sada imali ono što zovemo i lijepo i nećemo to nikad napustiti i danas smo čuli, taj baka servis, teta servis, kako god hoćete nazovimo ga, koji je isto unosio neke obiteljske vrijednosti i tu se slažem s kolegom Hrgom čini mi se da je on to rekao, to neće moći tu jednu toplinu i obiteljsku jednu atmosferu unijeti ono što će nam učiniti baka servis, teta servis, nazovimo ga kako god hoćemo. Pa i ta žena, dadilja koje će se posvetiti jedno, dvoje, petero ili desetero djece koliko će na koncu morati čuvati, ali ako mi to reguliramo unutar obrta, a regulirali smo prijedlogom ovog zakona onda ćemo morati zadovoljiti neke i prostorne uvjete i uvjete osposobljenosti koje proizlaze iz toga da ta osoba može uopće izvoditi tu djelatnost. Replika, Sunčana Glavak. ovo vrijeme govorimo ali podsjetit ću još jednom. Dakle, zakon je otklonio mogućnost da se nešto mora misleći tu pritom na sufinanciranje odnosno participacija grada ili općine, međutim svjesni smo svi da se svaki grad, svaka općina nalazi u tzv. u tzv. skučenim financijskim okvirima i sve su manjih financijskih mogućnosti. Stoga zabrinjava jedno objašnjenje koje je objašnjavajući Zakon o dadiljama dala i sama ministrica, a to je da će se na taj način testirati socijalna osjetljivost pojedinih načelnika i gradonačelnika što mislim da je apsolutno neprimjereno pa valjda neće ispasti da je kolegica u Vodicama manje socijalno osjetljiva jer ona primjerice neće imati mogućnosti to financirati. Dakle govorimo jasnim jezikom o čemu je tu zapravo riječ. Kada govorimo o nekim strepnjama hoće li dijete ovako ili onako biti odgajano, mislim da je najveća strepnja mladih roditelja kako će oni pronaći posao pa da bi uopće tu dadilju mogli platiti, bez obzira hoće li je netko sufinancirati ili neće. strepnja je od PDV-a od 25%, strepnja je od toga što poskupljuje svakim danom ona potrošačka košarica i što sve manje ljudi si je može priuštiti. Što se tiče obiteljskih centara samo ću upozoriti na to da sve više se govori o tome da će se obiteljski centri zapravo ukinuti, dakle govori se o tome umjesto obrnuto što ste i sami rekli, a to je da bi obiteljske centre trebalo jačati, da bi trebalo jačati njihove kapacitete, da bi ih trebalo kadrovski ekipirati što samim time znači da bi trebalo osigurati i dodatna sredstva koja ovdje nisu predviđena. Obiteljskim centrima, završit ću samo s time, prijeti opasnost. Možda da se i dokinu ako se ne donese pravilnik jer imamo ovaj vakuum od 6 mjeseci i mislim da je to iznimno važno i da o tome trebamo razmisliti. Hvala lijepo. Hvala. Pa evo kolegice Glavak dobro ste primijetili. Ja sam i u svojoj raspravi pokušala ukazati na to da će se stvoriti razlike između jedinica lokalne samouprave i uprave. Vi ste spomenuli Vodice. Ja ću spomenuti jedan slučaj Hrvatske Kostajnice koja me boli

a zamislite tamo je opstanak dječjeg vrtića u pitanju zato što jednostavno već mjesecima te tete iz vrtića rade gotovo besplatno. Ne primaju plaću, same putuju na posao svojim sredstvima, jednostavno gradonačelnik nema sredstava, ne da je na koljenima, gotovo je gotova Hrvatske Kostajnica, grad Hrvatska Kostajnica financijski već godinama se iz državnog proračuna pomaže opstanku opstanku toga vrtića. Na žalost, prošle godine nije, nema izgleda ni ove godine i bit će uopće upitna pomoć djeci na bilo koji način u dječjem vrtiću ili pomoć za dadilje. Rekli ste da je to važno za mlade obitelji. Pa i u svom uvodu sam rekla da je ovo prije svega zakon koji treba osnažiti pomoć mladim obiteljima, obiteljima, a to o obiteljskim centrima tu priču sam čula i ja, ali prosto ne vjerujem da bi se nešto takvo moglo desiti. Zato što se pokazalo kroz čitav niz ovih godina od kad su nastali obiteljski centri da su oni vrlo važne institucije i za očuvanje one su preuzele od centara za socijalnu skrb vrlo važno područje savjetovanja obitelji, pomoć obiteljima koje su često u poteškoćama. Mislim da gašenjem ovih obiteljskih centara bismo izgubili itekako važnu instituciju toga nismo ni svjesni i ne ne mogu prosto vjerovati da ministarstvo o tome ozbiljno razmišlja. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa evo ja mislim za razliku od nekih kolega ovdje što su iskazali u replikama i diskusijama, evo kolega Đurović. Ja mislim da ovaj zakon treba donijeti. Naime, ovaj zakon pokriva jednu djelatnost koja se faktično događala, obrtimice. Dakle, pružale su se usluge uz naknadu, a zapravo nije bilo to područje zakonski regulirano i to je bilo polje nesigurnosti kako za djecu i roditelje, tako i za same pružatelje usluge. Nećemo time utjecati ili uništiti ili ne daj Bože zabraniti ono što nazivate baka servisom. Baka servis je čuvanje djece od strane bake ili druge rodbine kao nenaplatno, prema tome nije predmet ovoga zakona. Što se tiče izvan institucionalne skrbi dakle ona je zacrtana na ovom području, dakle nacionalnom obiteljskom politikom, nacionalnom populacijskom politikom. U djelatnostima socijalne skrbi je poželjna ova izvan institucionalna djelatnost jer se procjenjuje da su i korisnici zadovoljni, a da se ona i učinkovitije obavlja. Ali ono što valja uvijek naglasiti da kod svakog prepuštanja važnih društvenih poslova, a svakako skrb za najranjivije grupe društva to jest, dakle socijalna skrb, da onda zahtijeva u ovim slučajevima snažnu kontrolu državnih institucija i nadzora u obavljanju ovih poslova. Stoga kao što sam rekla, smatram da ovaj zakon treba donijeti. On je već kroz dugi niz godina su se vršile pripreme za njegovo donošenje, ali evo žalosti me što mi izgleda da ćemo mi donijeti ovaj zakon, da ćemo ga izglasat ali da će on ostat neprovediv. U najmanju ruku ostat će neprovediv za daljnjih 6 mjeseci najmanje. Stoga, osim toga što žalim da neke primjedbe koje smo iznijeli u prvom čitanju nisu prihvaćene evo ostalo je i u prijelaznim i završnim odredbama, dakle taj dugi rok koji je ostavljen ministarstvu da donosi pravilnike bez kojih se zapravo ova djelatnost uopće ne može obavljati. Evo o čemu se radi. Dakle, pravilnik iz članka 32. koji govori o osnivanju registra dadilja će se donijet u roku od 6 mjeseci, a ni jedna dadilja se neće moći prijaviti obrt ukoliko ne bude u registru dadilja, pa to znači da prije 6 mjeseci neće ni imat mogućnost da se u taj registar upiše i neće moći početi s tom djelatnosti. Jednako tako dugi rok od 6 mjeseci je ostavljen i ja zaista ne razumijem, o tome sam govorila i u prvom čitanju zašto je ministarstvu potrebno 6 mjeseci ako sad donosi zakon i priprema zakon preko pola godine zašto paralelno ne može pripremiti i te podzakonske akte. Dakle, i za Pravilnik o provedbi nadzora će trebati također 6 mjeseci. Dakle, neće se taj nadzor moći provest prije toga. U glavi nadzora također je ostala ista ona zbrka koja je bila ili malo bolja od one koja je bila u prvom čitanju. Dakle, ponavljaju se odredbe o nadzoru na način da se kaže da nadzor nad provedbom ovog zakona provodi ministarstvo nadležno za socijalnu skrb putem svojih inspektora. Ali i onda se kaže da inspekcijski nadzor obavlja i državni inspektor, naravno sukladno ovlaštenjima po posebnim propisima. Ali što se tiče Državnog inspektorata on će nadzirat ono što je po drugim zakonima dužan nadzirati. Dakle, to se radi o provedbi drugih zakona koji će slučajno biti u okviru djelatnosti dadilja će iz nekog drugog ne znam sanitarnog ili sličnih zdravstvenih zakona biti nadzirana provedba. Dakle, to je trebalo jasnije reći. I naravno stručni nadzor obiteljskih centara, o čemu sam također govorila gdje se kaže da oni mogu to nadzirati pa se nikad neće znati moraju li ili mogu, tko će vršiti stručni nadzor. Također, u članku 40. gdje se govori da inspektori i ovlaštene osobe, koje? One iz obiteljskog centra kojima je to ovlaštenje dao ravnatelj obiteljskog centra, da će utvrđivati identitet osoba itd. To jednostavno neće biti moguće. Prema tome, mislim da cijela stipulacija ovih članaka oko nadzora nije dobro riješena, a i ako se čeka Pravilnik 6 mjeseci da taj nadzor neće moći biti provođen. Zašto još neće moći biti provođen ovaj nadzor? Iz jednostavnog razloga jer ponovno piše da neće biti potrebna dodatna sredstva za provedbu ovog zakona. Ne znam da li je možda ali onda ne znam kako i po kojoj metodologiji pripreme proračuna da li je možda ministarstvo već ugradilo donošenje ovoga zakona u proračun pa su već proračunom osigurana sredstva za budući neki zakon koji će se donijeti? Onda bi možda ovo moglo moglo odgovarati istini. Ali, čini mi se da to nije tako. Prema tome, nisu predviđena nikakva sredstva, a obiteljski centri sa onim kapacitetima kadrovskim, ekipiranosti i financijskim sigurno neće moći obavljati sve one poslove koje su kao dodatne poslove dobili ovim zakonom. Prema tome, evo to su neke dvojbe, nekoliko naznaka da donosimo opet zakon koji ponavljam treba donijeti ali će biti donijet, a neće biti provediv. Jednako tako nomotehnički je u koliziji nije prihvaćena primjedba koja je iskazana u prvom čitanju, a to je da u članku 15. piše da u obavljanju djelatnosti dadilje u stambenom i poslovnom prostoru može se istovremeno čuvati, brinuti i skrbiti o najviše 6 djece, a onda u sljedećem članku u stavku zadnjem piše da u obavljanju djelatnosti dadilje u stambenom i poslovnom prostoru može se istovremeno čuvati najviše 12 djece. Dakle, dva članka ovog zakona su u koliziji. Ja razumijem intenciju predlagatelja zakona, dakle htjelo se reći da jedna dadilja može istovremeno čuvati najviše 6 djece, da se mogu zaposliti druge dadilje i pomoćne dadilje i da u tom slučaju broj djece ne može prijeći 12. To je intencija predlagatelja ali to u ovom zakonu ne piše nego imate dva članka koja su vam u koliziji. I ne znači, ne govori se jasno da li po dadilji 6 djece ili ukupno I to treba jasno ograničiti. Ja vam sugeriram da u članku 15. u stavku 1. napišete da u obavljanju djelatnosti dadilje, jer govorite sada o djelatnosti dadilje, se ne može čuvati više od 12 djece istovremeno u stambenom i poslovnom prostoru. To je odredba. A onda da svaka dadilja može čuvati najviše istovremeno 6 djece. Tako stipulirano bi to bilo jasno i ne bi tekst bio u koliziji. I još ću se osvrnuti samo na članak 8. koji govori o dadiljama koje su državljani država članica EU i država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru. Ukazujem samo na opasnost, te dadilje neće morati imati niti prebivalište niti odobren boravak u RH, moći će biti osigurane kao obrtnici bilo gdje diljem Europe ili zemalja ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru. I sad zamislite nekog građana Republike Hrvatske koji je imao nekakav poslovni odnos i koji kani se nešto povući iz takvog osiguranja gdje osiguratelj ne mora imati niti sjedište na području Hrvatske nego bilo gdje u EU ili u drugoj državi kako će do do svojih prava doći. To ne znam je li to obveza iz pregovora s EU, nisam sigurna ali čini mi se da nije za naše građane dobro. Evo, nažalost ovo je konačni tekst, može se intervenirati samo amandmanom ali mi je žao da nekoliko dobrih primjedbi iz prvog čitanja nije uvaženo, a pogotovo mi je žao što se ne osiguravaju sredstva za provedbu zakona. Vi znate kod svih razgovora sa EU to nas se naučilo na zapadu ako pričamo da ćemo nešto naučiti prvo vam je pitanje s čim ćete, s kojim financijskim i kadrovskim kapacitetima ćete to učiniti? Hvala. Repliku ima Branko Hrg. od ovog zakona. Ja to nisam uspio pronaći pa ću vas zamoliti ako to negdje piše da nam to kažete jer ako ne piše onda imamo problem jer će inspekcije navaliti naravno i na bake, ako nije nigdje registrirano i regulirano zakonom da su one u obitelji čuvanje je oslobođeno dakle dakle registriranja i plaćanja poreza, onda će se događati kao što se događa i u drugim sektorima pa će biti problema jer će naravno biti prijavljivanja, bit će naravno kaznenih raznoraznih odredbi gdje će ljudi plaćati globe. samo ako možete, ako ste to negdje pronašli ja bih molio da mi pomognete malo. analognom i zajedničkom primjenom drugih zakona, recimo Zakona o neregistriranoj djelatnosti, Zakona o obrtništvu itd., dolazimo do toga da ukoliko se usluga pruža nenaplatno i unutar obitelji da onda neće podlijegati ovome zakonu. Dražen (HDSSB)** Hvala. Pa evo zastupnice Lovrin, ja za razliku od vas duboko vjerujem da je ovaj zakon potpuno nepotreban hrvatskom društvu i da nam inače ovakvi zakoni uopće ne trebaju, da se zapravo bespotrebno, potpuno bespotrebno iscrpljujemo s ovakvim stvarima jer im dosadašnja praksa i onako kako stvari stoje pokazalo da su stvari funkcionirale, evo i bez ovog zakona i bez ovog silnog normiranja. Također, ne znam da li dijelite taj svjetonazor, vjerujem da je čovjek stvoren na Božju sliku i priliku, i da čovjek ne treba izgubiti taj aspekt, ni drugog čovjeka koji radi, ni drugog čovjeka koji živi. I da mi ne možemo sve svesti na normiranje. U slučaju čuvanja djece mi ne trebamo stvarat normative kao da je riječ o izgradnji zgrada ili uređenju, ne znam vodnog doprinosa. Dakle, ovdje je riječ ipak o djelatnosti čuvanja i odgoja djece. Prema tome, ne može naš temeljni problem biti da li smo mi dovoljno restriktivne norme postavili prema onima koji se bave tom djelatnošću, već da li smo stvorili pretpostavke da se tu nešto dogodi bolje i kvalitetnije nego što je bilo do sada. Ja ne vidim kakve smo pretpostavke stvorili s time što smo stvorili jednu novu skupinu obrtnika koje ćemo mi iznormirati po ovim i onim kriterijima, ti će obrtnici biti licencirani pa ćemo uspostaviti nekakve normative, a sve to u državi i društvu u kojem se rađa sve manje i manje djece i u kojoj zapravo potreba nažalost, jel se ne bavimo pitanjem populacijske politike, potreba za čuvanjem te djece sve manje, jer je te djece nažalost sve manje i manje. I na kraju, i dalje vjerujem više u ono, u čovjeka kojeg ću vidjet, koji će čuvati moje dijete ili u preporuku koju ću dobiti od nekoga, nego u to da li će njega država ili neka ustanova licencirat za tu djelatnost ili neće. I ne bi uopće odbacio odbacio pitanje tih preporuka preko kojih se ovako olako prelazi, jer nama više ne trebaju preporuke mi sad imamo licence. Imamo mi licence za svašta u ovoj državi. **Zgrebec, Dragica

radilo se uz naplatu i roditelji su vrlo često bili primorani davat djecu na takvo čuvanje iz jednostavnog razloga jer u svojoj lokalnoj jedinici nisu imali organiziranu ili nedovoljno organiziranu skrb kroz dječje vrtiće. Neke lokalne jedinice su to postigle, ono što treba, evo ja ću recimo na primjeru Grada Zadra reć da zapravo nema djeteta koje ne može dobiti smještaj u vrtiću, ali ne samo zato što je Zadar imao sredstva pa je gradio vrtiće, već zato što je odlučio sufinancirati, odnosno subvencionirati privatne dječje vrtiće na isti način kako to čini sa sa svojim vrtićima. I od tada je, jer je glavni razlog zašto roditelji nisu davali djecu u privatne vrtiće zato što su oni bili skuplji od gradskih, sada su te cijene jednake, privatna inicijativa se pokazala, grad ne treba imati milijune za gradnju zgrada za dječje vrtiće i djeca su zbrinuta. Jednako tako i u ovom slučajevima registriranog, registrirane djelatnosti dadilja će se posegnuti i bit će sigurnost i za roditelje i za djecu, ali i za pružatelje usluga tih istih dadilja koje su dosada bile nezaštićene obzirom na svoja socijalna prava, prava iz rada. Jednako tako mislim da je itekako treba paziti kome se dijete povjerava na čuvanja i mislim da je normalno da se tu provede neka kontrola kako edukacije, tako i izvršavanja te usluge. Jer nećete mi valjda reć da mislite da je u redu da se sad recimo čuvaju stare osobe, pa se osnivaju domovi koji se neće nigdje bit, nigdje bit registrirani i nitko ih neće nadzirati. A na kraju krajeva

ovo što je zastupnica, gospođa Lovrin rekla oko pravilnika. Naime, mi smo dali ovaj rok od 6 mjeseci, međutim mi smo već počeli raditi pravilnike. Jedan dio pravilnika je gotov i nalazi se na raspravi, odnosno u mišljenju radne skupine, drugi dio pravilnika je u izradi tako da očekujemo da ćemo mi vrlo brzo i te pravilnike imati jer znamo da nam svaki zakon često puta padne na pravilnicima, pa smo pravilnike počeli raditi paralelno sa završetkom ovog zakona. I što se tiče financijskih sredstava ovaj zakon koji je prošao Europsku komisiju, nije bilo nikakvih primjedbi jer doista neće biti potrebna nikakva dodatna sredstva za provedbu ovoga zakona, dakle to nije zakon s kojim se usklađujemo zbog onih nekih odredbi, ali evo budući da ulazimo 1.7. u EU i budući da je riječ isto o nekim odnosima radne snage i svega drugoga, dakle ovo je zakon koji je prošao Europsku komisiju i dobio zeleno svjetlo od njih bez ikakvih prijepora. Hvala lijepa. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom, Tatjana Šimac-Bonačić. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, gospođo ministrice sa pomoćnicom. Mislim da se svi možemo složiti kako svaki zakon koji se bavi dobrobiti naše djece, a ovaj sigurno zahtjeva dodatnu pažnju i fokus. Treba naravno pozdraviti i pohvaliti da je napokon taj segment skrbi o djeci ozakonjen, odnosno uveden u sustav. Potreba za dadiljama nije nova, ona datira oduvijek, naime i naše obitelji se mijenjaju. Vi znate da su prije mladi živjeli sa starijima, da u obično nekada bile i tete koje se nisu udavale nego su čuvale djece. međutim obitelj se mijenja i upravo zbog toga se treba razmišljati o drugim stvarima. Uz tu potrebu da postoji, zapravo koja postoji, znači potreba za dadiljama dodatno se odvija konstantan razvoj i napredak hrvatskog društva, sve se više otvaraju novi običaji, novi oblici rada, radno vrijeme postaje dinamično, izlazi se iz okvira nekadašnjih ustaljenih vremenskih intervala, lokacije radnih vremena se isto tako mijenjaju. Postoji zato vrlo fluidne i nepromjenjive i uz sve to se još može dodati još niz drugih promjena na tržištu rada i sve te promijene sigurno uzrokuju da sve više mladih ljudi moraju planirati, odnosno moraju razmišljati kada stvarati obitelj, odnosno kada proširivati svoju obitelj. Nažalost to nam govore i statistike da nas je sve manje i danas smo ovdje u diskusijama vidjeli da se govori o lošem natalitetu. Isto tako sve više starimo a o tome kakve konzekvence to ostavlja na zdravstveni odnosno mirovinski sustav ne trebamo ni govoriti. Zato kažem da ovaj zakon može spadati u sferu pronatalitetne strategije odnosno politike jer on omogućava postojanje kvalitetne i fleksibilne usluge čuvanja i skrbi za djecu roditeljima s time podizanje kvalitete života naših mladih roditelja a s druge strane kvalitete života i odgoja njihove dječice. Prema tome to je vrlo bitno pronatalitetnu politiku, u pozitivnu pronatalitetnu politiku zbog toga što je to vrlo bitno za planiranje odnosno računicu koliko djece imati. Posebno je važno naglasiti kako na ovu uslugu koja postoji, koliko postoji, kolika je zapravo potreba za nju. Ne treba gledati kako konkurenciju vrtićima. Danas smo o tome imali različita stanovišta. Neke su kolege govorili da to bi to mogla biti konkurencija vrtićima odnosno institucionalnoj skrbi, međutim to jasno govori da to nije istina. Naime samim uvažavanjem preporuke kako se ne ide u registraciju trgovačkih društava koje bi pružali uslugu. To zapravo govori da to ne može biti konkurencija institucionalnoj skrbi odnosno vrtićima. Naravno da je ovo jedna nadopuna postojećem sustavu čuvanja djece. Novim zakonom zahtijeva se ono što je najnužnije i najbitnije kad govorimo o skrbi za djecu a to je zapravo kompetentnost. Govorimo o obrazovanju dadilja koja je po meni vrlo ključna komponenta odnosno uvjetna komponenta. Ona nije samo bitna za djecu, za roditelje. Ona je vrlo bitna za samu dadilju. Zašto? Zato što je upravo obrazovanje, odnosno znanje alat samoj dadilji koji joj omogućava lakše obavljanje posla. O svijesti koje su sve prepreke, probleme i pojave pred dadiljama u njezinom radu zapravo je upravo zadaća obrazovanja. Vrlo se često kaže da je najbolje se uči na greškama, ali nažalost ne na svojima nego na tuđim. Upravo obrazovanje sprječava uči da se uči na svojim greškama i pomaže da se uči upravo na tuđim greškama. Ovdje treba naglasiti što se tiče obrazovanja da nije dovoljno sam tečaj koji se prođe da se dobije certifikat nego i ono što zakon naglašava da postoji kontinuirane edukacije odnosno kontinuirane registracije. Govorilo se danas o obrtništvu, da li je to pitanje, da li je to pitanje da će se riješiti obrtništvo itd. pa evo u suradnji, radi se Zakon o suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom. Znamo podatak da ima dosta zahtjeva za otvaranje obrta upravo za dadilje. Međutim nije postajao dosad nikakvih zakonskih akata koje je to moglo ostvariti. Vođenje i otvaranje obrta za dadilje ne bi trebalo predstavljati nekakav veliki teret upravo zbog toga što je je Ministarstvo poduzetništva unaprijedili su odnosno olakšali cijeli proces otvaranja obrta. Međutim treba svakako razmišljati a ja mislim da je mislim da je gospođa ministrica u tom smjeru i naglasila, stvarate novi način zapošljavanja u obliku zapošljavanja dadilja jer kad pogledate primjere u EU, zemalje EU tada možemo zapravo pogledati primjere dobre prakse, odnosno primjenjivati kod nas. Prema tome mogu zapravo ponoviti, odnosno zaključiti da je postojanje dadilje nužnost, da ona mora biti što fleksibilnija u pogledu njihovog pravnog statusa kao i u načinu pružanja njihove usluge. Dadilje moraju biti obrazovane što je u njihovom interesu kao i u interesu roditelja djece odnosno cijeloga društva. A što se tiče lokalnih zajednica, oni bi trebali pružiti dodatnu uslugu. Naime danas je bilo dosta prijepora oko uloge lokalnih zajednica, da li postoje sredstva za to ili ne. Ja sam mišljenja obzirom da lokalna zajednica inače skrbi o predškolskoj dobi odnosno djece predškolske dobi da je ovo puno jeftiniji način od onoga inače institucionalnog naravno da ne mogu ja mjeriti se odnosno ne mogu uspoređivati što je bitno institucionalno ili izvan institucionalno. Međutim moram reći da svaki čelnik lokalne zajednice mora razmišljati o skrbi djece. Prema tome mora pronalaziti za socijalnu politiku jer je to vrlo bitno. I još na kraju u zadnje vrijeme sve veći broj je majki koja se vraća na posao nakon iskorištenih prvih šest mjeseci a isto tako se pokazalo da svako dijete mlađe od godinu dana zahtijeva individualni rad jer je emocionalno, sociološki i psihološki vezano zapravo za mali broj osoba i upravo ako su baka servis i teta servis ako je nemoguć, ako su bake zaposlene ili članovi kućanstva, tada sigurno treba posegnuti za ovim registrom. Evo i sad ću reći kao baka, sigurno ću za svoju malu Korinu razmišljati o registru dadilja, dadilja koja će imati certifikat. Hvala lijepa. mogu se ja uvažena kolegice složit s vama da svaki čelnik lokalne samouprave mora imati svijest i savjest o ovoj socijalnoj skrbi. I bar se ja evo u svom gradu Đakovu prepoznat kao takav jel grad Đakovo izdvaja negdje oko 15% proračuna koji je iskljaštren sa ovom fiskalnom decentralizacijom, prema socijalnoj skrbi i prema institucionalnim okvirima predškolskog odgoja. No uzmimo da mnoge jedinice lokalne samouprave imaju tu mogućnost obzirom da imaju i po stotinjak milijuna kuna svoj proračun. Grad Đakovo ga ima negdje izvorni proračun oko 40 milijuna kuna, da mnogi roditelji i to ne mislim samo na grad Đakovo nego na cjelokupnu Slavoniju i Baranju koja je nažalost postala najzaostalija regija ne radi Vinkovića ili HDSSB-a nego radi svih ovih 20 godina i odnosa prema Slavoniji i Baranji postala najzaostalija regija, da imate i sada ćete imati prijedlog za minimalnu plaću od 2900 kuna i ako netko ima sreće da radi. Dakle to je negdje 5800 kuna, a potrošačka košarica evo u Vukovaru je 7300 i grad Vukovar drugi grad po skupoći u RH. I sada vas ja pitam kako će jedan roditelj dati ili oba roditelja, da ne kažem ženu aktivno poslovno sposobnu ženu kako će dati to dijete na čuvanje, kažem ekonomska cijena negdje gotovo do 2000 kuna. Grad Đakovo podupire i privatne vrtiće i Montessori vrtić, ima ima i svoj vrtić kojem je osnivač. Ima u tom vrtiću 50 zaposlenih. Razmislimo malo o tome i prije svega krenimo k stvarnoj decentralizaciji. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku Tatjna Šimac-Bonačić. Hvala lijepo. Kolega vi ste govorili o gradu Đakovu, a ja ću reći o gradu Dubrovniku s tim da ću uvažiti svaku jedinicu lokalne samouprave u Hrvatskoj i razumijem da ne možemo biti svi isti. Razumijem da moramo težiti k što većem standardu i na kraju krajeva uloga čelnika lokalne samouprave je da svojim svojim građanima daju ako ne može sa državnog nivoa da damo standard koji je izvan standarda. Vi ste spomenuli Đakovo, ja ću spomenuti Dubrovnik, da financiramo i asistente u nastavi, da financiramo i produžene boravke, da smo grad bez liste čekanja, da imamo najveća davanja umirovljenicima. Možemo, ali vjerujte inovativnim razmišljanjima, stvaranjem programa gledajući kakva je politika državna isto tako sa Zavodom za zapošljavanje radimo raznorazne programe. Osim toga postoje agencije, Razvojna agencija i s njima isto tako možemo raditi i postoje programi i možemo se aplicirati na europske fondove. Imamo mogućnosti samo treba htjeti. Hvala lijepo. Hvala. Sada ćemo zastati sa raspravom. Određujem stanku do 15,00 sati. Prva na redu u pojedinačnoj raspravi Nadica Jelaš